(HDZ)** Prelazimo na 18. točku: - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u vezi s ulogom Vlade Republike Hrvatske u provođenju zakona i ostvarivanju vladavine prava te zaštitom ljudskih prava i dostojanstva čovjeka, kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske Podnositelji članovi Kluba zastupnika SDP-a. Zastupnici Hrvatskoga sabora temeljem članka 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora podnijeli su ovu interpelaciju. Prijedlog akta primili ste u pretince. Žele li se predstavnici predlagatelja očitovati? Da. Uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, štovani predstavnici Vlade. Ja bih vezano za ovu interpelaciju s obzirom da je već prošlo cirka dva mjeseca od vremena kad smo je podnijeli na neki način podsjetio šta je sve skupa bilo u njoj navedeno pa mislim da u ovome dijelu mogu izreći slijedeće a to znači da je hrvatska javnost objavljivanjem snimke privođenja Mirjane Jusup Pukanić 3. travnja 2008. vidjela potpunu bezrazložnu brutalnu primjenu sile nad građankom. Objava ove snimke utvrdila je niz drugih pitanja u propustima koji su prethodili odvođenju na prisilnu hospitalizaciju gospođe Mirjane Jusup Pukanić. Nakon samog događaja niz državnih dužnosnika propuštanjem dužnih radnji nastavio je narušavati temeljna ustavna načela građana Republike Hrvatske. Gospođa Mirjana Jusup Pukanić bila je izložena pokušaju da ju se tretira kao osobu sa težim duševnim smetnjama, uskraćena su joj prava na pregled i davanje pristanka na liječenje. Ponižavajuće scene privođenja pred desecima novinara i pred TV kamerama narušile su njena ljudska prava, slobodu i dostojanstvo. Gospođa Jusup Pukanić nije ugrožavala ni sebe ni druge već je iznosila svoju priču novinarima o zlostavljanju koje godinama podnosi i na što prema njezinim tvrdnjama su odbijale reagirati državne institucije. U svom stanu bez dopuštenja za narušavanje nepovredivosti doma bez obrazloženog zahtjeva za prisilnu hospitalizaciju, policijskom intervencijom odvedena je iz svog doma u lisicama i zadržana u psihijatrijskoj ustanovi. Kako ovo nije bio prvi slučaj u kojem su nadležne institucije oglušile se na njeno upozorenje i vapaj, dojave i prijave za obiteljsko zlostavljanje ali i navođenje informacija o počinjenju kaznenih djela grubo su povrijeđena njena ustavna, građanska i ljudska prava. Zdravstveni djelatnici, policija, socijalni radnici ali i državni dužnosnici u svojim postupcima i izjavama nepoštivanjem zakonskih odredbi ignorirali su i izbjegavali postupanje što možemo tumačiti zataškavanjem a posebno su zakašnjelo reagirali. Neprimjerene izjave jednako tako u konkretnom slučaju gospođe Mirjane Jusup Pukanić grubo su povrijedili njena ustavna prava i slobode jedne građanke i narušili povjerenje građana u državne institucije. Država u kojoj je moguće da se telefonskim pozivom bez pregleda, bez pisanog obrazloženja za prisilni smještaj u psihijatrijsku bolnicu nekoga može označiti osobu sa težim duševnim smetnjama, telefonski naručiti policijsku intervenciju, bez zakonskog uporišta javno poniziti odvođenjem u lisicama pred kamerama desetaka prisutnih novinara, hospitalizirati bez osnove nije država koja štiti svoje građane, Ustav i zakone ako ne sankcionira sve one koji su na taj način postupali i u tome sudjelovali. Postavlja se pitanje kako bi bilo postupanje svih onih koji su u ovo bili uključeni, posebno mislim na medicinsko osoblje, policijske službenike prema gospođi Jusup Pukanić da u trenutku njenog privođenja u stanu nije bilo novinara koji su sve to skupa snimili. Ali čak i tada kad se u kršenju prava građanski putem medija osvjedočila cjelokupna hrvatska javnost nadležnim institucijama trebalo je više dana da uopće reagiraju. Koliko onda treba za reakciju u slučajevima kad se kršenje prava događa u privatnosti bez oka javnosti i trebaju li oni građani koji nisu zanimljivi medijima pitati hoće li ikada netko zaštititi njihova prava. Da li je moguće da naš građanin može biti prepušten samovolji djelatnika pojedinih službi i njihovom nezakonitom postupanju. Ako je u situaciji sa desetak svjedoka snimljenim zbivanjima tako teško dokazati zlouporabu ovlasti nadležnih djelatnika kako je teško kad njih nema. Ono što je po meni bitno s obzirom na težinu ovoga slučaja i na koliko je mjesta zakon prekršen moram prije svega reći da osim Ustava koji jamči jednakost svima pred zakonom ovaj dom donio je Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama. Nije ga donio bez razloga sa vrlo preciznim uputama na koji način je propisan postupak tko je osoba s duševnim smetnjama, na koji način može biti prisilno hospitalizirana i jednako tako u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti naveo je da je najvažnije štititi dostojanstvo osobe s duševnim smetnjama i da se to mora poštivati u svim okolnostima. Pregled osobe koju se tretira kao osobu s težim duševnim smetnjama može se obaviti protiv njene volje samo ako je ozbiljno izravno ugrožavala svoj život, zdravlje ili sigurnost sebe ili drugih osoba. Također, osoba sa težim duševnim smetnjama je ona da bi bili precizni koja nije u mogućnosti shvatiti značenje svog postupanja ili ne može vladati svojom voljom ili su te mogućnosti smanjene u tolikoj mjeri da joj je neophodna psihijatrijska pomoć, a to sigurno gospođa Jusup Pukanić nije bila niti je danas. U članku 22. istog zakona vrlo precizno je navedeno kad je moguće bez propisanih isprava, bez uputnice pregledati ili započeti postupak prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu osobe koju se tretira kao osobu s težim duševnim smetnjama. Ono što je vrlo bitno a ja sam bio posebno iznenađen u trenutku kad sam čitao papire i izvješće na našim odborima a to je da ravnateljica Ustanove za hitnu pomoć kaže da obrazac koji je već deset godina propisan kao papir koji se mora ispuniti po zakonu da bi netko bio prisilno smješten u toj ustanovi nije joj poznato da je to bilo tko ispunjavao. Ako je to istina onda je savršeno jasno kako se svi ostali zdravstveni djelatnici odnose prema tom zakonu ako ravnateljica u takvoj ustanovi koja je sigurno dnevno suočena sa takvim slučajevima ne smatra za shodno da taj papir treba ispunjavati. Upravo u tome se krije najvažnija bit a to je poštivanje procedure, posebno kod ovakvih osoba i posebno u ovakvim okolnostima. Zašto je bitna procedura i zašto je bitno inzistiranje na formularu koji ćemo možda tretirati kao papir koji je pitanje da li treba učiniti. Nije ga ministar Reiner još još davne 1998. godine propisao upravo na temelju Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama zato što on sadrži podatke o zdravstvenoj ustanovi, mjestu i vremenu pregleda, podatke o osobi koja je pozvala liječnika, tko daje sve podatke i sažetak. I jednako tako u obrazac se upisuje tijek pregleda, psihički i …/Govornik se ne razumije./… neurološki status kao i uputna dijagnoza na latinskom i šifra. posebno važno razlozi zbog kojih se prisilni smještaj smatra nužnim temeljem članka 22. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama kao i potrebu za angažiranjem ovlaštenih osoba MUP-a i to potpisuje i ovjerava doktor medicine. I kad se suočite sa činjenicom da vodeći ljudi hitne pomoći ovo ne koriste, onda to mogu usporediti samo sa situacijom da Ministarstvo unutarnjih poslova bez ispunjenoga rješenja za pritvor krene prema bilo kojoj osobi i da na kraju taj isti završi u pritvoru. Psihijatar je osoba koja donosi odluku o prisilnom zadržavanju, a u postupku za prisilni smještaj ne bez razloga javnost je isključena kao što svi sudionici postupka dužni su bez obzira ako su išta saznali to čuvati kao tajnu tijekom postupka za sve ono što su saznali. Trećeg travnja kad se zapravo sve skupa dogodio događaj gospođa Jusup Pukanić ujutro u 5 sati i 17 minuta tražila je intervenciju policije navodeći da ima problema za suprugom. Rezultat kao i puno puta prije toga je bio da joj je došla hitna pomoć. Ignorirajući ne tada već u više navrata upravo situaciju da traži pomoć, da traži intervenciju policije dogodilo se ponovljeno i trećeg travnja isto ono što se dogodilo i 2. travnja, isto se dogodilo i 1. travnja i 2. listopada 2007. godine, pa i 18 puta prije toga kad je prijavljivala znači zlostavljanje u njenome stanu, u njenome životu i od strane točno navedenih osoba. Nikad niti jedan obavijesni razgovor na osnovu toga nije napravljen do 2.10.2007. godine, a sve ostalo je bilo u situaciji da je svaki put na njeno traženje pomoći dolazila prva pomoć. Ono što je posebno indikativno u ovom slučaju, a to je da se suočavamo sa činjenicom da liječnica koja je nije vidjela godinu dana izdaje uputnicu na temelju vlastite prosudbe o bolesnici i to na način da je prosudila na osnovu telefonskog poziva da bi ona mogla ugroziti vlastiti život i sigurnost drugih osoba budući da nije mogla napustiti ordinaciju, onda se odlučila da da uputnicu djelatnicima Centra za socijalni rad da se gospođi Jusup Pukanić prisilno smjesti u psihijatrijsku ustanovu. Izgleda da je imala sreće u tom trenutku, jer nije bilo doktorice u kolima hitne pomoći, pa se evo i u izvješćima i u odgovoru Vlade zapravo hvalimo da je dobro jer nije konzumirana ta uputnica samo iz jednostavnog razloga što se u tom trenutku nije nalazio doktor u kolima hitne pomoći. Ja moram napomenuti da samo u slučaju da liječnički izvid njenog zdravstvenog stanja kad se utvrdi da je nužno tek tada se može osobu čak i u situaciji kad je liječnik hitne pomoći prisutan nekoga prisilno zatvori u psihijatrijsku ustanovu. Gospođa Pukanić je u svom stanu odbijala pregled. Nije dala pristanak za ulazak u stan, a imenovanoj liječnici predala je nalaz specijaliste psihijatrice sačinjen dan prije. Napominjem, toga dana je ta ista hitna pomoć sudjelovala u sličnoj akciji. Znači, bio je pokušaj isti. Policajci su također bili tamo, ali prisilna hospitalizacija toga dana nije napravljena kao ni dan prije toga. Zašto? Jer se liječnica hitne pomoći uvjerila da nema razloga za prisilnu hospitalizaciju. Međutim, sutradan je došla liječnica hitne pomoći koja je zaključila da ima razloga unatoč dokumentaciji iz bolnice, ovlaštene psihijatrijske ustanove da njoj nije potreban ni pregled, a pogotovo ne prisilno zadržavanje. U tom trenutku umjesto da asistiraju liječnici kao što je to u zakonu navedeno policajci su proveli čisto, uredno policijsko privođenje. Ona nije sebe ni druge ugrožavala. To mogu posvjedočiti apsolutno svi koji su bili tamo, a i svak onaj koji je vidio snimke. Na tim snimkama jasno je vidljivo da se radi o obrambenoj reakciji uslijed straha i stresa nakon što je policajcima već pokazala liječnički dokument o njenom psihičkom stanju da nema razloga za njeno hospitaliziranje. Ali to nije spriječilo policajce da primijene silu koja ne da nije bila adekvatna otporu, nego je bila potpuno i taktički, a jednako tako s obzirom na uporabu potpuno protuzakonita i promašena. Ono što je također vrlo indikativno, a to je da je takav postupak policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova ocijenjen kao zakonit iako Odjel unutarnje kontrole suprotno svojoj redovnoj praksi namjerno je propustio utvrditi točnost i istinitost navoda i jednako tako napravio je ozbiljan propust neprovjeravanje navedenih podataka Odjela za zakonitost postupanja Policijske uprave Zagrebačke. Da je to tako najbolje govori činjenica da nije obavljen niti jedan razgovor sa niti jednim svjedokom, a bilo ih je desetak. Nisu izuzeti snimci kompletnih događaja iz kojih je jasno vidljivo da su napisana izvješća suprotna onome što se stvarno dogodilo, a jednako tako i Hrvatski sabor je doživio da u izvješćima dobijete podatke koji ne odgovaraju istini. Tako da u policijskom izvješću uredno piše da je gospođa Pukanić vikala “ubit ću vas sve“ iako to potpuno ne odgovara istini što se tiče same snimke događaja. Ono što je posebno važno, ne samo da su policajci prekoračili svoje ovlasti i da nisu postupali sukladno Zakonu o zaštitama osoba. Jer ponavljam, nije se radilo o asistenciji, već se radilo o čistom policijskom privođenju. Gospođa Pukanić je odbila dati dobrovoljni pristanak za postupak liječenja. Nije omogućen kontakt sa odvjetnikom. Nije u rokovima obaviješten sud, a nakon sudske odluke puštena je bez terapije. Još ću jedanput spomenuti ovaj 1. travnja 2008. godine kada je u 12,29 iz razloga upućenih prijetnji prema policijskoj evidenciji ona, policija nije postupala. Ali je zato zabilježena dojava djelatnica hitne medicinske pomoći koji su u 15,30 zatražili pružanje pomoći sa sljedećom rečenicom a to je da se riješi psihotičnu Mirjanu Jusup Pukanić. Ovo je izgleda uobičajeni način komunikacije u kojoj kad traži intervenciju dobije hitnu pomoć. Ono što je bitno ni jednu rečenicu u ovoj interpelaciji svi oni koji su u njoj sudjelovali nije napisana iz ničega drugoga nego iz dokumenata koji su dostavljeni u ovaj Sabor pa između ostaloga ovo što sam sad pročitao ovo je policijsko izvješće odnosno izvještaj koji je došao Hrvatskom saboru točno ovako navedene rečenice koje pišu o policijskim evidencijama događaja koji su bili 1. travnja 2008. godine. Ono što je bitno u ovome dijelu kad smo upozoravali da je ministar zdravstva Darko Milinović svojim nepostupanjem a potom zakašnjelim postupanjem i proturječnim izjavama zapravo narušio povjerenje građana kako u Vladu tako i državne institucije. Ne ulazeći previše u detalje jasno je da je 3. travnja se zbio događaj, jedan portal je to objavio. 8. travnja je HKO zatražio da se izvijesti javnost o tome šta se dogodilo i da se očituje Ministarstvo zdravstva međutim tek 10 dana iza samog događaja imamo prvu reakciju ministra zdravstva Darka Milinovića. Ono što je bitno posebno da je dan poslije toga ministar Milinović smatrao za shodno da ode u psihijatrijsku ustanovu Vrapče. Tamo utvrdio da nema nikakvih propusta. A ono što je bitno jučer je činjenica sljedeća, a to znači da Državno odvjetništvo provodi istražne radnje ne sad više sa pitanjem da li je Mirjana Pukanić nezakonito lišena slobode nego tko je počinitelj nezakonitog lišavanja slobode. Ono što je bitno i što se promijenilo u ovoj situaciji a to je da je Državno odvjetništvo za one koji poznaju način funkcioniranja iz ZKP očito preuzelo funkciju državnih organa koji su to trebali odavno napraviti izražavajući svoje nezadovoljstvo očito direktnim radnjama zatražilo istražne radnje nemajući povjerenja u papire koje je do tada dobilo. Ja ne želim prejudicirati ničiju krivnju ali ono što je vrlo bitno ponavljam više nije pitanje da li već je pitanje tko je nezakonito lišio slobode Mirjanu Pukanić Jusup ili Jusup Pukanić. Tretman u samoj psihijatrijskoj ustanovi već sam naveo ali ono što je posebno bitno i na što mislim da je posebno važno reći jako je loše kad se netko zahvali bolnici da je gospođa Pukanić navodno izjavila da je bila jako zadovoljna dok je bila pritvorena odnosno dok je bila zadržana u prisilnome liječenju. Ja ću također u ovome početnome izlaganju posebno se još osvrnuti na onaj dio koji mislim da je vrlo bitno da su svi postupci kako zdravstvenih djelatnika tako i djelatnika policije, njihovi rukovoditelji su to žurno opravdavali ili oni koji su resorno zaduženi kao državni dužnosnici svi su govorili da je sve čisto i da je po zakonu. Također ono što je evidentno tek pod pritiskom javnosti počela su preispitivanja postupaka. Izostanak pravodobne reakcije je nešto što ugrožava i demokraciju i vladavinu prava jer se institucijama koje su dio državnog represivnog aparata šalje poruka da u tom slučaju je sve bilo u redu, da je postupano po proceduri. I dakako ja mislim da je vrlo bitno da nesigurnost sigurno svakog građanina u ovoj zemlji dolazi iz osjećaja da kad državne institucije mogu zloupotrijebiti ili da mogu prisilno hospitalizirati u psihijatrijsku ustanovu bez zakonskog uporišta, bez pregleda uz asistenciju i primjene sile protivno zakonu to je sigurno da otvara pitanje da li Vlada Republike Hrvatske pravdajući takve postupke i izostankom pravovremene reakcije pa na neki način i odbijajući zaključke odnosno prijedloge kako je to dato u odgovoru sigurno da spušta razinu koju smo dosegli odnosno ono što želimo sa ulaskom u Europsku uniju. A to je ono što očekujem od Vlade da bude osjetljiva na svaki pa i najmanji pokušaj ugrožavanja temeljnih ljudskih prava i sloboda a to je ono što se evidentno u ovoj slučaju dogodilo. Podsjetit ću vas također da je SDP u ovoj interpelaciji predložio 4 zaključka a to je da se zaduži Vlada Republike Hrvatske da u okviru svoje nadležnosti poduzme mjere prema svim sudionicima koji su dopustili da se slučaj opisa u interpelaciji dogodi. Također da se zaduži da nadležna državna tijela odmah pokrenu postupke iz svoje nadležnosti radi provjere istinitosti navoda o slučaju na koji se odnosi ova interpelacija kao primjeru propusta u cilju zaštite svih osoba od zlouporabe prava pacijenata. Također zadužuje se Vlada da žurno osigura zakonom propisano funkcioniranje povjerenstava za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama kako u psihijatrijskim ustanovama tako i državnom nivou. Hrvatski sabor poziva Vladu Republike Hrvatske da osigura da svi koji postupaju prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama za koje je posebno istaknuta potreba zaštite, njihovih temeljnih ljudskih prava da se strogo poštuju zakonski propisi i procedure. I upravo se dogodilo nešto što možda nitko ne bi očekivao jer ovdje nije upotrijebljen ni jedan podatak, ni jedna rečenica niti jedan argument da nije iz zakona ili citiranje državnog dužnosnika ili izvješća upravo tih državnih institucija a istovremeno dobijemo odgovor Vlade koja jednostavno ne da odbija nego kaže da je to politizacija i da je ovo ubiranje jeftinih političkih bodova i pokušaj obmanjivanja rezultata Vlade Republike Hrvatske u zaštiti temeljnih ljudskih prava. Mislim da najbolje oslikava činjenicu sljedeće a ja vjerujem da bi se svakome od vas na neki način da bi to shvatili kao primjer ponižavanja da Vlada nije niti u odgovoru željela spomenuti ime Mirjane Jusup Pukanić puno već je označava sa M.J.P. U nijednom trenutku u odgovoru Vlade nećete primijetiti njeno ime. Mislim da to najbolje oslikava situaciju na koji način i zapravo koji tretman uživa građanka koja u ovom trenutku nalazi se u sigurnoj kući, a veliko je pitanje s obzirom na sve što se događalo da se možda neće dogoditi da upravo ona čim izađe iz sigurne kuće bude privedena, najmanje radi droge, da ponovo dođe u lisice, a ne bih se začudio da ona možda bude optužena za zlostavljanje u obitelji. Što se tiče primjera kako je navedeno u odgovoru Vlade da je ovo iznimna briga o ljudskim pravima, ja sam uvjeren da nitko od građana Republike Hrvatske ne bi želio doživjeti sudbinu Mirjane Jusup Pukanić i ono što je ona doživjela jer sam siguran da to nije iznimna skrb o zaštiti ljudskih prava. Također jasno je da nije bilo novinara pitanje da li bi mi ikad bili u situaciji da priča o ovom slučaju, a da tog događaja nije bilo pitanje je da li bi nakon 7 godina ikad došao izvanredni nadzor u "Lopaču", da li bi naši odbori počeli dobivati tri predstavke, odnosno papira dnevno o ovakvim situacijama. Ono što je bitno, bila su uključena sva državna tijela i centar za socijalnu skrb i liječnici i policija i onda kad u odgovoru Vlade zapravo dobijete situaciju koje elementarno nepoznavanje zakona, a to je da je Vlada poštovala trodiobu vlasti, nije se miješala u slučaj prisilnog zadržavanja u vrijeme trajanja sudskog procesa u kojem se o tome odlučivalo i da je od prvog dana prisilnog odvođenja i zadržavanja gospođe M.J.P. Vlada preko resornih ministarstava pomno pratila događanja. To apsolutno je suprotno zakonu jer odluku o prisilnom zadržavanju ne donosi sud, oni koji pažljivo pročitaju zakon vidjeti će tko donosi odluku o prisilnoj hospitalizaciji i koja je uloga suda u toj situaciji. Također netočno je da je Vlada od prvog dana prisilnog odvođenja i zadržavanja pomno pratila ili možda je. U svakom slučaju, 10 dana nakon toga se Vlada oglasila. Ja se nadam da je ovo greška i da zaista Vlada nije pomno pratila događanja od prvog dana prisilnog odvođenja od 3. travnja, nego da od prvog dana saznanja za isto da se uključila u tu priču. Ono što je bitno navoditi da je gospođa M.J.P. prisilno zadržana u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče odlukom županijskog suda u Zagrebu 7. travnja 2008. godine, ponavljam potpuno je netočno i suprotno zakonu. I da je ona nakon vještačenja odlukom suda otpuštena 11. travnja 2008. je isto tako netočno. Što se tiče ostatka priče o aktivnosti inspekcija Ministarstva zdravstva koje su navodno dale dobar temelj za eventualno daljnje postupanje, činjenica je jedna. Da upravo ta postupanja ponovno govore o ignoriranju zakona kad i to Državna inspekcija pa čak i kasnije Liječnička komora utvrđuju da nije ispunjen obrazac i znaju da je to protuzakonito iza toga nema ni sankcija niti bilo čega drugoga. E to je situacija, to je realnost i to je ono zašto nam se zapravo takva situacija može dogoditi. I na kraju, s obzirom da je osobno ministar zdravstva i socijalne skrbi utvrdio kako državna povjerenstva za zaštitu osoba duži period se nisu sastala, razriješio je postojeći sastav te imenovao novi, nadam se da ćete bar jedan zaključak od od ona 4 koja su tamo napisana prihvatiti jer nema smisla ići samo protiv onoga što radiš. U vezi sa postupanjem svih ovih stvari, na kraju Vlada Republike Hrvatske je napomenula da policija nije postupala po prvotnom pozivu liječnice obiteljske medicine, ali budući je gospođu trebalo hospitalizirati, ponavljam spominjemo uputnicu. Opet dvostruki kriterij. U jednom slučaju treba uputnica, u drugom slučaju ne. Ono što je po meni savršeno jasno da su itekako utvrđene nepravilnosti, kako u stručnom pogledu, tako jednako ono što je jasno protuzakonito postupanje, a nadam se da zaključci koji kažu upravo ono što i ministar Milinović kaže da je spreman u okviru svoje nadležnosti poduzeti mjere prema svim sudionicima da se to razriješi, da nadležna državna tijela pokrenu postupke, pretpostavljam da je to ono što smo dobili u odgovoru Vlade i kad su smijenjena povjerenstva da onda može vjerovati da to nije politiziranje, da to treba postaviti na noge i kako treba prema zakonu i ja mislim da nikako nije dobro ocijeniti zaključak u kojem se poziva ovaj Hrvatski sabor da pozove Vladu Republike Hrvatske da se osigura, da se postupa da se postupa prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Evo toliko s moje strane. Hvala. **Friščić, Sukladno poslovniku imamo jednu prijavu za ispravak navoda, uvažena zastupnica Karmela Caparin. Izvolite. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Navode ću ispraviti kao liječnica. Kolega Ostojić, nije točno da liječnica nije smjela uputiti gospođu Pukanić u bolnicu jer je na prethodnom nalazu dan prije od doktora iz Vrapča pisalo da nije potrebna hospitalizacije. i o dijagnozi gdje se stanje pacijentice može promijeniti iz minute u minutu, a ne sa razmakom od jednog dana. Drugi netočan navod je da je pacijentica bez pregleda upućena u bolnicu. Kolega dragi, kad je kolegica ušla i htjela ju pogledati u sobi, u prostoriji u kojoj je trebala pogledati je bila hrpa novinara, hrpa ljudi, a pregled pacijenta znači skinuti ga do pasa i pogledati ga bez obzira na njezinu dijagnozu. Pitam ja vas da li bi se vi skinuli i da li bi vas liječnica pogledala pred pred novinarima i ljudima, a liječnica nije mogla doći do pacijentice, čak da stavi stetoskop preko košulje, a pregledana je u kolima hitne pomoći i upućena u bolnicu na pravo mjesto. S druge strane, ponašate se kao liječnik, bagatelizirate liječnički poziv i govorite o dijagnozi pacijentice, ovdje navodite psihotična gospođa Pukanić. Molim vas lijepo, psihotična, pa ja bih vas tužila da sam na njezinom mjestu. I treće netočno da Vlada ne navodi njezino ime, navodi inicijale da bi zaštitila ženu jer cijela Hrvatska zna njezino ime i prezime, što je van svih ljudskih normi ponašanja prema toj ženi. Hvala. U vezi s ovom interpelacijom, primili smo očitovanje Vlade. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti svoje izvješće? Darko Milinović, ministar zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite ministre. Poštovane dame i gospodo, iskreno ja ću reći ovdje, nadao sam se da će SDP … ovu interpelaciju ne zato što se ja bojim današnje rasprave ovdje, već Interpelacija o radu Vlade oko energenata, oko cijena je i skupljanje političkih poena i o tome imate i s desna, i s lijeva, i iz sredine ove sabornice netko nešto reći i tu možemo skupljati političke poene. Interpelacija o radu Vlade u spomenutom slučaju i ja molim kolege kao liječnik, a vi ste već iznijeli nekoliko podataka koji bi trebali biti zaštićeni od toga zašto je gospođa Pukanić zvala policiju u jednom momentu, ja molim sve one koje budu raspravljali oko ovoga, da se pokušamo, a rasprava je javna, da se pokušamo skoncentrirati u ovoj raspravi da što manje spominjemo ime i prezime i bilo kakve podatke. To je moj zahtjev, moja molba Saboru jer ovako kako ste vi napravili, odnosno govorili o ovoj interpelaciji mislim da nije dobro ni za dignitet ovog Sabora, a ni zaštitu obitelji koja je prošla svoju kalvariju iz ovoga ili onoga razloga. Ali ja želim ovdje pozdraviti zainteresiranost hrvatske javnosti, novinara, udruga, Hrvatskog Helsinškog odbora gospodina Banca, Čička, Sarnavke, gospođe Modrić na javne riječi. Ta javna riječ često puta bude okidač i meni kao ministru zdravstva da razmislim o nekim svojim postupcima, da eventualno preispitam svoje postupke a da ako treba, ako su pravovaljani razlozi i argumentacija da promijenim svoje mišljenje. Nije sramota pogriješiti, ali sramota je ne primiti jedan razlog ako je on uistinu istinitan, za promjenu mišljenja. Ali nešto neću dozvoliti nikome, da se bori više za ljudska prava od mene kao ministra, od mog ministarstva, od Vlade Republike Hrvatske. I SDP će se morati … /Ne razumije se./ … 90-tih ste imali, ali prividno eskluzivitet u obrani ljudskih prava. Ja vam nemam za pravo. Ja mislim da nema ni toga u Hrvatskoj i takmičimo se tu, u zaštiti ljudskih prava. Prošlo je vrijeme kada su neki ajmo reći bili unutar najjače stranke u Hrvatskoj, HDZ-u koji su smatrali nevladine organizacije nekakvim antidržavnim elementom da rade protiv ove države, ali ova Vlada pa ako hoćete i osobno, ja ne želim nositi taj križ i zdušno ću se zalagati sa svima vama, sa cjelokupnom hrvatskom javnošću za zaštitu ljudskih prava. I zato ne dozvoljavam i ne prihvaćam, ne ne dozvoljavam možda gruba riječ, ali ne prihvaćam da je itko bolji … od Vlade Republike Hrvatske, od koalicijskih partnera za zaštitu ljudskih prava i sada ću nešto reći oko svega onoga što ste vi naveli u ovoj interpelaciji. Rekli ste da nije istina, evo početi ću sa konstatacijom da zagrebački Županijski sud nije imamo nikakve veze u procesu prisilne hospitalizacije. Ja ću i sada pročitati ono zašto je SDP tražio u prvom momentu odgovornost ministra zdravstva i socijalne skrbi, a rješenje svakog suda je javno, a županijski sud je riješio da se nastavlja prisilno zadržavanje dakle u tom postupku. To je dokument suda, a vi kažete da sud nije učestvovao u tome. On mora učestvovati. On mora učestvovati jer dežuran psihijatar u roku 70 ili kada odluči da je potrebna hospitalizacija osobe, mora obavijestiti sud o tome i on donosi odluku o nastavku, o prekidu ili o eventualnoj daljnjoj Naravno da ćemo odbaciti ovu interpelaciju, ali vidim da iz kluba SDP-a itekako prate rad Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i to je dobro i to mene uvijek i nas u ministarstvu drži budnima da ne napravimo pogrešku i to je dobro i pozivam da to bude i dalje tako. Onaj tren kada sam ja razriješio državno povjerenstvo koje se nije sastalo godinama, tada je u interpelaciji osvanuo zahtjev da traže od Vlade Republike Hrvatske ono što smo mi već napravili. Ali ajde, neka ste vi to prvi rekli, ja mislim da je taj zahtjev da treba ispuniti, ja sam to ispunio dan prije, jer smatram da ono državno povjerenstvo bilo koje, koje se ne sastaje godinu-dvije dana nema razloga ne postojati nego nema razloga postojati u tom u tom … ako i godinu dana se nisu udostojali sastati i raspravljati o bitnim temama što je u djelokrugu njihovog rada. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je napravilo sve, ali uistinu sve i ušlo u borbu za zaštitu ljudskih prava u tom slučaju otvorena srca, vrlo jasno, a vi prozivate da je ministar se oglasio tek deseti dan. Prisilna hospitalizacija desila se 10.4., ja kao ja kao ministar zatražio sam sutradan u jutro kada sam vidio na jednoj televiziji način privođenja i rekao tom čovjeku kao liječniku. Bilo je meni ružno gledati stavljanje lisica, ali iz Ministarstva unutarnjih poslova kažu da je bilo sve po zakonu. Ja dozvoljavam Ja dozvoljavam da je možda to moglo biti i suptilnije i to je dalo dodatnu težinu na taj kompletan slučaj. Ali recite da se deset dana nisam oglasio, što bih ja trebao, na osnovu televizijske snimke, a takav način rada u vladajućoj koaliciji ne postoji, da ja na osnovu snimke pokažem prstom i rečem ti si kriv. I gotovo, nema žalbe, ti si kriv, amen. Rekli ste mi i napomenuli da sam se drznuo otići u bolnicu Vrapče. To je posjet nakon novih limita bolnica koji je bio planiran. I reći ću vam, bio sam u dilemi da li taj dan otići u bolnicu Vrapče, jel' bi možda bilo politički mudro uzmaknuti, e ali ja pripadam Vladi koja ne uzmiče, ja pripadam vladajućoj koaliciji koja ne uzmiče i da, otišao sam tamo, ali nisam otišao povodom slučaja gospođe gospođe Pukanić već smo razgovarali o programima koji su bitni za razvoj te psihijatrijske ustanove, a i pohvalio sam istina medicinsko osoblje i medicinske sestre za sve ono dobro što rade za pacijente i istina je da je i u tom slučaju gospođa Pukanić izrazila se povoljno, pohvalno o medicinskom osoblju, izuzimajući one koji su učestvovali u prisilnoj hospitalizaciji gospođe Pukanić. Rekli ste da se nisam očitovao 10 dana, pa naravno četvrtog, odnosno prvog dana, nultog dana sam zatražio očitovanje Centra za socijalnu skrb, da vidimo kakvu je ulogu u tome svemu imao Centar za socijalnu skrb. I kada sam dobio isti dan to izvješće, znači sedmog je počeo, započeo sudski proces koji je koji je morao odlučiti o daljnjem zadržavanju i eventualnoj hospitalizaciji u tom slučaju. Što sam ja trebao? Kao ministar za vrijeme sudskog postupka davati izjave i pokazivati prstom po mom uvjerenju ti si krv, a ti nisi kriv, a ti si možda kriv. Ne. Ja sam upravo htio izbjeći bilo koju iznošenje, bilo kakve informacije u medijima u javnost, a da ona bude neprovjerena. I istina kada je Županijski sud donio jedanaestog da ne postoje više razlozi za prisilno zadržavanje ja sam se oglasio i dao nalog i državnim tajnicima i načelnici inspekcije da se itekako pozabave tim slučajem, jel' mi moramo biti frontmeni u zaštiti ljudskih prava u dotičnom slučaju i u ostalim slučajevima. I kada kažete da Vlada Republke Hrvatske, a u okviru nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi nije napravila ništa, onda ću vas podsjetiti, evo od petka 04. 04. zatraženo od državne tajnice da dobijemo izvješće o postupanju Centra za socijalnu skrb Črnomerec. jedanaestog zatraženo od ordinacije opće medicine doktorice Lulić za očitovanje, zatraženo očitovanje bolnice "Vrapče" i da ne nabrajam i svega skupa je bilo inspekcijskog nadzora naše inspekcije u deset navrata. Zašto u deset navrata? I to ću vam reći. Neke institucije sa našim inspekcijskim nadzorom bile zahvaćene tri ili četiri puta upravo radi delikatnosti situacije, upravo radi senzibilizacije hrvatske javnosti, što još jednom želim zahvaliti i novinarima i medijima i udrugama koje su se bavile tom problematikom, pa ću vam reći i kada sam preslušavao prvi draft razgovora iz hitne medicinske pomoći, naložio sam na inspekciji da se vrati nazad, da još jednom provjeri autentičnost te snimke, jer sam se bojao da ne bi tko, a moguće napravio nešto van zakona pa da ja s tim izađem u javnost, a da informacija nije točna. Pa kada ste spomenuli i i jučerašnji razgovor liječnika u Općinskom državnom odvjetništvu, da znate na osnovu čega, na osnovu inspekcijskog nalaza Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i reći ću ovdje kao ministar, kao član Vlade da sam ponosan na sve ono što je inspekcija napravila, a radila je i van svojih ovlasti. Ne ovlasti ali van možda onoga što je trebala. Inspekcija Ministarstva zdravstva je utvrdila da su dvije socijalne radnice bile kod doktora, doktorice opće prakse. To i nije domena rada inspekcije, ali je to utvrdila. Utvrdila je da je doktorica dala uputnicu da nije pogledala pacijenta, sve ono što ste vi govorili. Čitali ste odlično, inspekcijski nalaz Inspekcije Ministarstva zdravstva. Utvrdila je inspekcija da nije postupao po toj uputnici, utvrdila je inspekcija da nije bilo liječnika u tom timu, utvrdila je inspekcija da je naknadno došao liječnik, utvrdila je inspekcija da je postojala komunikacija između liječnika i hitne medicinske pomoći, utvrdila je inspekcija da nije odvezena u bolnicu "Vinogradsku", već u bolnicu "Vrapče" i utvrdila je inspekcija da protokoralno nije bilo pogrešaka od vremena kada je gospođa Pukanić došla u privedena u psihijatrijsku bolnicu "Vrapče", pa do njezinog otpusta. Ali što to znači? Ne mogu ja i ne može nitko tražiti niti ja pristajem da Ministarstvo zdravstva kaže dežurni psihijatar je pogriješio. Moguće, on je prva linija obrane, hajd, hajde rećemo tako. Doktor opće prakse, vratit ću se jedan drugi segment zdravstva. Doktor opće prakse može imati pacijenta kojeg boli nešto u prsima i on da je suspektna dijagnoza infarkt. Prva brana obrane je internista specijalista koji će reći imaš infarkt, ostat ćeš u bolnici ili nemaš, možeš ići kući. Ta prva linija obrane je rekla da doktorica opće prakse ili hitne medicinske pomoći u svojoj prosudbi nije pogriješila. Moguće, da je pogriješio dežurni psihijatar, ali dame i gospodo tko je ministar zdravstva i socijalne skrbi da pokaže prstom i reče, znaš ti kolega ti nisi dobro pregledao i ja mislim da da pacijentica nije trebala biti prisilno zadržana. Ja sebi taj ekskluzivitet i komoditet ne mogu dozvoliti, ali mogu dozvoliti ono što mi nalaže zakon, a to je da to prijavim Hrvatskoj liječničkoj komori koja mora utvrditi činjenično stanje i reći da li je možda netko u tom lancu namjerno pogriješio. Da li ne netko imao namjeru da napravi krivi nalaz, pa da na osnovu tog krivog nalaza se desi sve ovo, dopustite da tako nešto nije u domeni rada ministra zdravstva i socijalne skrbi, niti inspekcije koja je u domeni Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Dakle sve ovo što je napravila Vlada Republike Hrvatske, odnosno što je u domeni Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi je išlo punom snagom za zaštitu prava pacijenata i za zaštitu ljudskih prava. I tu nema odmaka, i tu nema kome će Vlada Republike Hrvatske priznati da je veći frontmen u toj borbi. Ali takmičimo se tu. Ja sam za. Ali još jednom napominjem ne želim nositi nikakav križ nekih godina kada se smatralo da su udruge, pojedine udruge kontra ove države. Ponosan sam za sve ono što je moje ministarstvo, što je Vlada Republike Hrvatske povodom tog slučaja napravila. Ali ponosan sam i što pripadam koaliciji u kojoj su i nacionalne manjine koji su pokazatelj europske orijentacije i naše stranke i ove Vlade, pa i ako hoćete zajedno s njima učestvujemo u svemu ovome što sam rekao. I na kraju krajeva, ponosan sam i kao građanin, kao Hrvat. Ponosan sam kao Hrvat kažem jer što sam ponosniji što sam Hrvat to bolje štitim ljudska prava svih ostalih, i nacionalnih manjina, ali ponosan sam što pripadam državi gdje je zaštita ljudskih prava je na visokom mjestu liste prioriteta i nadam se da će ova Vlada kao što je to radila i do sada dati puni dignitet, puni obol u svom radu u zaštiti ljudskih prava kako u ovom slučaju, naravno tako i u svim drugim slučajevima. Naravno da je javna riječ i zahvalio sam se javnosti, svim novinarima, svim televizijama, svim građanima koji su senzibilizirali hrvatsku javnost povodom ovog slučaja. I onoga trenutka spomenuli ste Lopaču ili Lopaču, ajde dozvolite da, kod nas u Lici je malo drugačiji naglasak, pa kada sam uvidio da postoje kršenja zakona ja sam bezrezervno bez uzmaka tražio smjenu ravnateljice u Lopaču koja se i dogodila. Ali tu su bila jasna pravila igre, a da je inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi napravila dobar posao govori jedan podatak iz Državnog odvjetništva koji su rekli dokument sa inspekcije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi je dobar dokument za daljnje postupanje Državnog odvjetništva. Ovo što se jučer desilo je samo znak da je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, da je Ministarstvo unutarnjih poslova, da je Vlada Republike Hrvatske zajedno sa hrvatskom javnošću, zajedno sa udrugama napravila uistinu sve na zaštiti ljudskih prava i u dotičnom slučaju i u svim drugim slučajevima jer je to dokument na osnovu kojega su se desila jučerašnji razgovori i na osnovu kojeg će se vjerovatno dešavati i ostale radnje iz domene Državnog odvjetništva ili Ministarstva unutarnjih poslova. I zato smatram da osim onoga dijela što smo ispunili, da Vlada apsolutno treba odbaciti sve navode, a i neistine iz ove Interpelacije o kojoj ste vi govorili. Hvala. lijepo. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a, uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajnici, kolegice i kolege. Ustvari Interpelacija je podnešena od strane kluba SDP-a povodom jednog slučaja koji nam je ustvari pokazao ili ukazao na nekoliko stvari. Prvo, da u našoj zemlji postoje ozbiljni propusti u realizaciji, odnosno provođenju zakona koje mi ovdje usvajamo, da u našoj državi na žalost postoji jednaki i oni jednakiji među nama i da na žalost ima i drugih propusta u funkcioniranju sustava, a koji su se ustvari otvorili pogotovo što je ovaj slučaj bio vrlo, vrlo medijski eksponiran. U svojoj prvoj rečenici u izvješću povodom Interpelacije koju je klub SDP-a podnio Vlada je napisala jedno od temeljnih načela ukupnog djelovanja Vlade Republike Hrvatske je zaštita ljudskih prava svih građana Republike Hrvatske te stoga Vlada Republike Hrvatske čini sve kako bi potpuno zaštitila ljudska prava gospođe MJP. U tim će nastojanjima Vlada Republike Hrvatske ostati ustrajna tijekom proteklog mandata kao i početkom ovoga nebrojeno se puta dokazala kao Vlada koja iznimno skrbi o zaštiti ljudskih prava. Od konkretnog događaja i od svega onoga što je uslijedilo nakon njega prošlo je pa evo od samih početaka čak i više od 3 mjeseca. I možda bi netko rekao da o ovome u biti ne treba više raspravljati. Međutim, obzirom da je Interpelacija povodom zaštite ljudskih prava i rada Vlade na zaštiti ljudskih prava mislim da ćete se složiti s nama u klubu kad kažemo da je rasprava o ljudskim pravima, provedbi zakona o izvršavanju obveza od strane najviših državnih dužnosnika i institucija ustvari nikad nije zakašnjela rasprava i ne može se reći da je passé, pa onda i vrijedi i ovom prilikom i povodom ove Interpelacije neke činjenice posebno naglasiti. Tim više što podsjećam da smo evo nedavno prije nekoliko dana usvojili i temeljni Zakon o zabrani diskriminacije i vjerujemo da nitko u ovoj dvorani ne želi da jednog dana utvrdimo da se taj zakon ne provodi i da eventualno jednog dana izađemo sa nekakvom sličnom interpelacijom. Pogotovo dakle kada se radi o zaštiti temeljnih ljudskih prava i dostojanstva osoba kojima je naša zaštita osobito potrebna, a to su ovom prilikom osobe s duševnim smetnjama. Slučaj koji je ovu Interpelaciju potaknuo pokazao je također ja bih rekla i naličje svih tih naših pustih propisa i politika, strategija, programa koji svi skupa zajedno donosimo, povjerenstava koja se osnivaju na osnovu zakona ili zato što eto netko misli da bi to trebalo osnovati. Jer ustvari bio je dovoljan jedan slučaj medijski vrlo eksponiran pa da na vidjelo izbije ustvari nemarnost i neodgovornost, u ovom slučaju Vlade, kada je u pitanju provođenje zakona. A ovaj slučaj, dakle kad se desilo neprovođenje zakona ili ako ćemo reći postupanje mimo zakona ili nepostupanje po zakonu dovelo je ustvari do kršenja ljudskih prava i u ovom slučaju nezakonitog smještaja u psihijatrijsku ustanovu. Ovaj slučaj otvorio je u javnosti raspravu i pitanja kakav je ustvari sustav zaštite kada su u pitanju osobe s duševnim smetnjama. Primarni je Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama koji između ostalog uređuje prava pacijenata smještenih u psihijatrijske ustanove, postupak prisilnog zadržavanja i smještaja itd. ali propisuje i rad Državnog povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama ali i povjerenstava koja se po tom zakonu trebaju osnovati pri psihijatrijskim ustanovama a taj povjerenstva i nemaju baš neke male zadaće jer između ostalog u zakonu piše da su ta povjerenstva nadležna između ostalog unaprjeđivati postupanje prema osobama s duševnim smetnjama, pratiti provođenje postupaka propisanih ovim zakonom i predlagati psihijatrijskoj ustanovi mjere za otklanjanje uočenih nezakonitosti, nadzirati poštovanje ljudskih prava i sloboda dostojanstva osoba s duševnim smetnjama, po vlastitoj prosudbi ili na prijedlog treće osobe ispitivati pojedinačne slučajeve prisilnog zadržavanja ili prisilnog smještaja u psihijatrijsku ustanovu, smještaj djece itd. Osim toga, ono što smatramo u klubu izrazito bitno u zakonu piše da državno povjerenstvo posjećuje najmanje jednom u šest mjeseci i to bez najave psihijatrijsku ustanovu radi provjere uvjeta i načina provođenja zaštite i liječenja osobe s duševnim smetnjama. Stručni nadzor nad radom povjerenstva u psihijatrijskim ustanovama obavlja državno povjerenstvo a povjerenstva jednom godišnje podnose izvješće o svom radu ministru zdravstva. Da li je to državna povjerenstvo ili ta druga povjerenstva radilo ili ne izgleda da više godina u ovoj državi to nikoga baš nije bilo briga a u pravom moru u konačnici možemo reći razno raznih povjerenstava tko će razmišljati baš eto o ovom povjerenstvu pa onda je ispalo dok ide ide. A onda odjednom ustanovimo da eto neka važna povjerenstva koja su na zakonu utemeljena i propisana mi ustvari nemamo. Vlada je na sjednici 2.11. prošle godine usvojila Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava i to u vremenu tzv. tehničke Vlade. Ovdje valja spomenuti da Hrvatska do tada nije imala Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava jer ako se dobro sjećate pogotovo kolegice i kolege vi koji ste bili u proteklom sazivu Sabora jedan takav program koji je upućen krajem 2004. godine doživio je žestoke kritike u ovom Saboru od strane svih i bio je povučen. Nikada nakon toga Vlada nije uputila novi nacionalni program u proceduru nego je ne znamo zašto na svojoj sjednici Vlada od 2.11. donijela nacionalni program bez da je taj program bio usvojen u ovome Saboru i bio na raspravi u ovome Saboru. A u tom nacionalnom programu je zapisano: "Iako je Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama propisano da će se osnovati Državno povjerenstvo za zaštitu osoba s duševnim smetnjama to tijelo u praksi do danas nije zaživjelo. Što prije treba revidirati sastav Državnog povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, formalizirati njegov rad te uspostaviti sustav nadzora nad radom toga povjerenstva kako bi se osigurao kontinuitet. U rad povjerenstva treba uključiti i same osobe s duševnim smetnjama koje su u psihijatrijskom tretmanu" itd., istina piše rok provedbe je kraj lipnja 2008. godine. U odgovoru na interpelaciju od strane Vlade stoji da je osobno ministar zdravstva i socijalne skrbi ustvrdivši kako se Državno povjerenstvo nije duži period sastalo razriješio postojeći sastav te imenovao novi sastav. Istina, ja moram podsjetiti jer je to bilo javno izrečeno. Nekoliko dana prije toga u jednoj od svojih izjava je ministar izjavio da su povjerenstva ustvari temelj neuspjeha a i samo povjerenstvo je razriješeno, imenovano novo tek više od mjesec dana nakon izbijanja afere prema datumu sa rješenja. Pa toliko o dosljednosti ali i efikasnosti kada je u pitanju evo i ovaj konkretni slučaj. Ovaj slučaj otvorio je i druga pitanja koja su se razmatrala i na saborskim odborima. Rekla sam već to su pitanja osoba i zaštite prava osoba s duševnim smetnjama. One se naime nalaze u potencijalno ili stvarno vrlo osjetljivom i ranjivom stanju te kao takve zaslužuju da ih društvo prepozna i zaštiti. I zato je nužno ne samo da postoji primjereni zakonski okvir već da se taj okvir dosljedno i primjenjuje. Kada sam na početku rekla da u ovom društvu postoje oni jednaki i oni jednakiji od nas ovaj slučaju ustvari je pokazao da postoje rupe, doslovce rupe u provedbi zakona ali i otvara pitanje da li te rupe u provedbi zakona eto vrijede za neke a za većinu ne. Ako vrijede za neke ili pojedince postavljam pitanje da li je na dijelu bilo zlouporabe institucija ove države od strane nekih pojedinaca koji to su si zbog svog položaja i eventualno moći koja proizlazi iz tog položaja mogli dopustiti. Samo tako dignuti telefonsku slušalicu i nekoga na osnovu tog razgovora smjestiti u psihijatrijsku ustanovu. Ako je i jedan takav slučaj prestrašan je i govori na koji način funkcionira naše društvo i koliko je ustvari smiješna odredba članka 14. Ustava koji kaže kako smo pred zakonom svi jednaki. I koliko je ustvari takvih slučajeva pitamo se, tko je uopće, da li je bilo kada ispitivao pojedinačne slučajeve prisilnog zadržavanja ili smještaja u psihijatrijsku ustanovu, koliko su se ti naši građani i kome mogli obratiti. Koliko ih je na sličan način lišeno poslovne sposobnosti, ostalo bez imovine, nasljedstva, pogotovo recimo kad su u pitanju neki naši stariji sugrađani? Tko je, da li se itko ako povjerenstvo nije a nije jer nije radilo pitao i tražio odgovore? Izgleda nije nitko i mi u klubu SDP-a na ta pitanja očekujemo odgovore od ove Vlade. Konačno, ovaj slučaj otvorio je još možda i šire pitanje, kakvo je u stvari stanje općenito u našim psihijatrijskim ustanovama kadrovsko, organizacijsko, smještajno u odnosu prema korisnicima. Štićenici Lopača i vi ste spomenuli taj slučaj na neki način su bili direktno ohrabreni tom možda za mene i pretjeranom medijskom eksponiranošću ovog slučaja ali su se onda oni javili i pokazali su nam ustvari zorno kakvo je stanje u ovoj konkretnoj ustanovi bilo i što se ustvari dešava kada izostane učinkovita stalna kontrola ustanova od strane države u ovom slučaju Ministarstva zdravstva. I sve dok javnost ne dobije izvješća o stanju u svim takvim ustanovama imat ćemo svi skupa ovdje u ovoj dvorani pravo sumnjati da situacija nije nimalo bolja i u drugim takvim sličnim ustanovama. Kolegice i kolege, mi u SDP-u povodom ove interpelacije ne tražimo puno. Mi samo tražimo da Vlada odgovorno obavlja svoj posao. U to naravno spada i poštivanje, provođenje zakona, politika, strategija, programa koje je donio ovaj Sabor ili Vlada sama. I duboko smo uvjereni da to nije preveliki zahtjev jer jedino na takav način riješit ćemo neke eventualne slučajeve. A obzirom da ste i u onom uvodnom dijelu koji sam i pročitala rekli da i u proteklom mandatu i u ovom mandatu itekako posebno skrbite o zaštiti ljudskih prava. U ime kluba SDP-a da biste pokazali da kao Vlada i kao stranka, koalicija na vlasti barem da kako biste htjeli pokazati da barem dijelom iznimno skrbite o zaštiti ljudskih prava onda vas pozivamo da konačno na sjednici Sabora između ostalog raspravimo i Izvješće pučkog pravobranitelja za 2007. godinu na primjer. Pučki pravobranitelj jedna je od izuzetno značajne poluge zaštite ljudskih prava u našoj državi i to upravo onih građana koji smatraju da im je neko pravo uskraćeno ili kršeno upravo od strane državnih institucija i to bi bio između ostalog i jedan od doprinosa poštivanju vaših ljudskih prava u Hrvatskoj. Hvala. Hvala lijepo. Na redu je ispred kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Da formiramo povjerenstvo da ga nađe? Neće. Idemo dalje. Klub zastupnika HDZ-a, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre, državni tajnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice je razmotrio predmetnu interpelaciju, dakle interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske, te ulozi Vlade Republike Hrvatske u provođenju zakona i ostvarivanju vladavine prava, te zašite ljudskih prava i dostojanstva čovjeka kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske. Namjerno sam pročitao puni njezin naziv i o istoj zauzeo iduća stajališta. Prvo, interpelacija je u potpunosti neutemeljena. Drugo, ona nema niti činjenično, niti ustavno-pravno, niti poslovničko uporište i kao takva uistinu predstavlja pokušaj jeftine politizacije i samo joj je to svrha. Ovu interpelaciju treba odbiti kao i sve zaključke koji su predloženi uz nju, a u konkretnoj, činjeničnoj i pravnoj situaciji, dakle i Vlada Republike Hrvatske u cjelini i resorna ministarstva postupala su u skladu s ustavnim i zakonskim ovlastima poštivajući u potpunosti trodiobu vlasti, te maksimalnu zaštitu ljudskih prava i dostojanstva čovjeka, pacijenta, kao najviših vrednota ustavnog poretka. Dakle, ministar zdravstva i socijalne skrbi je pravodobno i u skladu sa svojim zakonskim ovlastima i taj izraz namjerno ponavljam, dakle u skladu sa svojim zakonskim ovlastima, a upravo s ciljem pronalaska odgovora na sva pitanja koja su se pojavila u konkretnoj situaciji reagirao u smislu zaštite pacijentice, zaštite njenih prava, ali i prava njezine obitelji i njezinog malodobnog djeteta. Ponajprije upućivanjem inspekcijskog nadzora koje je rasvijetlilo sve sporne činjenice u novonastaloj situaciji. Na taj način ukazano je ili rasvijetljene su i neke pogreške koje su se dogodile prilikom spornog odvođenja pacijentice, a u smislu provođenja ili doslovce provođenja Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama. A samo ministarstvo je u tom smislu i izvješće dostavilo Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, a o rezultatima i toga, toga dostavljenog izvješća smo nešto imali prilike čuti i u dosadašnjim raspravama. Vrlo je važno istaknuti i to da je osobno ministar zdravstva i socijalne skrbi, a po ustanovljenju da se državno povjerenstvo, dakle Državno povjerenstvo za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama duži period nije sastajalo, a dakle ako se nije sastajalo samim tim nije bilo u mogućnosti da intervenira razriješio to državno povjerenstvo, te imenovao novi sastav državnog povjerenstva za zaštitu prava osoba sa duševnim smetnjama. Vrlo je važno istaknuti i to da se u konkretnoj situaciji, a po podastiranju izvješća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi sveobuhvatnu raspravu obavila i nadležna radna tijela ovog Visokog doma Hrvatskog sabora. Dakle, i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb nakon analize predmetnog izvješća i razmatranja svih relevantnih činjenica u samom postupku kojih je uistinu bilo puno nisu postavljali pitanja, pitanja u smislu odgovornosti niti Vlade Republike Hrvatske, niti resornih ministarstava. Dakle, uistinu se ovdje ne radi o nepostupanju ili pak o zakašnjelom postupanju u kom smislu bi se narušilo povjerenje građana u rad državnih institucija. Isto tako, valja istaknuti da je javnost bila detaljno upoznata, dakle detaljno upoznata sa svim pojedinostima predmetnog slučaja ponekad i na neprimjeren način neprimjeren način upravo u smislu zaštite ljudskih prava, dostojanstva obitelji i malodobnih osoba. Nadalje, i Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi su izradili i proslijedili izvješća od kojih je jedno i dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi dostavilo je izvješće i nevladinim udrugama. Mislim da je vrlo bitno istaknuti i tu činjenicu, dakle nevladinim udrugama kada su ga one zatražile, naravno u onoj mjeri koja jamči zaštitu tajnosti podataka, ali i dostojanstvo i prava pacijentice i njene obitelji. Vrlo je važno napomenuti kada raspravljamo upravo o ovoj i ovakvoj interpelaciji da je u stručnom smislu zatražen i stručni nadzor nad postupanjem zdravstvenih djelatnika kojem mora prethoditi i upravo takav nadzor mora prethoditi da bi se na zakonit i stručan način utvrdile, odnosno ustanovile nepravilnosti u stručnom radu kako bi se onda inzistiralo na odgovornosti i sankcijama. Inzistirati na odgovornosti i sankcijama, a bez prethodno ovako provedenog postupka mislim da je o tome na ovom mjestu bespredmetno razgovarati, a o tome je u svom obraćanju sve kazao i resorni ministar. Zaključno. Vlada je i u ovoj vrlo neugodnoj situaciji upravo inzistirala na provođenju načela zaštite ljudskih prava, a ne obrnuto. Vlada je preko svojih ministarstava u ovoj situaciji ustanovila sve bitne činjenice za zakonito rješenje i ovog slučaja, pa u tom smislu ili u izloženom smislu uistinu Hrvatski sabor ovu i ovako koncipiranu interpelaciju treba odbiti kao i uz nju predložene zaključke. Zahvaljujem. U ime Kluba HNS-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolege i kolegice, poštovani predstavnici Vlade. Formalni povod za ovu interpelaciju jedan je slučaj. To je slučaj koji je u mnogome paradigmatičan kako za stanje u Hrvatskoj općenito tako i posebice kad se govori o stanju u njenome zdravstvenom sustavu ako hoćete pravno i policijskom slučaju. To je ako imate uvid u svu dokumentaciju kako smo je imali mi članovi saborskoga Odbora za zdravstvo doista monstruozan slučaj od kojega se dobronamjernu čovjeku ledi krv u žilama. Na taj je dokument stavljena oznaka tajnosti bez ikakva stvarnoga razloga. Nema tamo ništa što novine nisu objavile. Nema tamo ništa što bi ponizilo ili na bilo koji način ugrozilo prava ljudi koji se spominju. Ali preskočimo one detalje koji bi možda mogli biti slični tome. Ovaj je slučaj pokazao razgoljeni slučaj razgoljen do onih metoda koje su skrivene ali su najopasnije. Kad bih htio sublimirati sve u jednu rečenicu možda patetično zvuči ali rekao bih ne dao nam dragi Bog nikome od nas da doživimo ono što je doživjela gospođa Pukanić i ono što joj se spremalo. Činjenica je da ovaj slučaj više nego ijedan drugi pokazuje kako kobna ali skrivena može biti sprega privatnih interesa i sustava. Kako je ipak moguće ako imate dobre prijatelje, dobre veze, ako ste utjecajni, ako držite ucijenjenima neke ljude kontrolirati sustav. Ponovit ću ono što sam rekao pred novinarima. Pogledate li, kronologiju sve se poklapa tako da cijeli ovaj slučaj počinje onog trenutka kad su u javnost izašli dokumenti koje neki akteri ove priče nisu htjeli učiniti javnim. Ti dokumenti umaču mnoge. Neću govoriti o njima. Radi se o dokumentima koji su u jesen prošle godine objavljeni u jednome tjedniku. Mnogo je onih koji znaju o čemu se radi. No vratimo se na odgovornost sustava. Imao sam prilike tri puta slušati ministra Milinovića na ovu temu. Prvi put na Odboru za zdravstvo, drugi put na Odboru za ljudska prava i treći put danas. I mogu vam reći da su razlike vrlo bitne. Prvi put kad je profesor Hebrang, predsjednik našega odbora na odbor pozvao praktički samo njega i državnu tajnicu, kad je s druge strane vidio vladajuću većinu bio je prilično škrt ali odrešit. Škrt u riječima. Nije bilo propusta zdravstvenoga sustava. Eventualno možemo razgovarati o tome da li je liječnica dobro postupila što je izdala nalog a da nije vidjela pacijenticu. Koji dan poslije, jedan ili dva, na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kad se ministar suočio s činjenicom da ga ne slušaju samo članovi Odbora za zdravstvo već i predstavnici nevladinih udruga, predstavnici policije, Državnoga odvjetništva, svi pravobranitelji u Republici Hrvatskoj e onda smo već čuli malo drugačiju priču. Onda je između ostaloga rečeno da jest bilo nekih propusta ali da je ministarstvo učinilo sve što je bilo u njegovoj moći da se ti propusti vide i da se o njima izvijesti. Danas ste čuli i korak dalje. Zašto? Jer smo u međuvremenu pametniji za ove reakcije koje su došle iz Državnoga odvjetništva, sa saslušanja policije pa su naglo nađene i trake, vrpce na kojima su snimljeni razgovori u Hitnoj pomoći i tako dalje. Tko zna koju ćemo još verziju čuti. Ali ja ću upozoriti na jednu drugu stvar. Gospođi Pukanić je netko pokušao oduzeti poslovnu sposobnost, strpati je u psihijatrijsku kliniku u kojoj nije bilo nadzora Ministarstva zdravstva 10 godina, zaključati za njom vrata i pretvoriti je u biljku. To je stravična situacija. Kad vas jednom zatvore iza tih vrata više kao osoba ne postojite. Ono što nas zanima koliko je takvih ljudi u Republici Hrvatskoj završilo u zatvorenim ustanovama? Koliko je ljudi kojima je oduzeta poslovna sposobnost odlukama suda na zahtjev centara za socijalnu skrb koji su zaključani u nekakvim prostorijama psihijatrijskih klinika do kojih nitko ne može doći. A ne zaboravimo da suprugama redovito skrbnici u tim slučajevima jesu supruzi. Koliko je takvih starijih ljudi koji su nestali iz društva zbog nečijih privatnih intersa a nije jednom da smo čitali u novinama, ugovori o dosmrtnom, doživotnom uzdržavanju. Svega je tu bilo. Na eksplicitno pitanje državnoj tajnici gospođi Nikolić i ministru Milinoviću odgovor koji smo dobili je: «Mi smo to dali novinarima. Zašto ne čitate novine?» Molim? «Mi nismo dužni vas obavještavati.» Molim? Je li to stav Vlade. Je li to stav državnih službenika, državnih dužnosnika prema Hrvatskome saboru, prema dignitetu ljudi koji su ovdje izabrani na izborima? Kako se usuđuju ljudi koji žive, žive od znoja građana Republike Hrvatske tako nešto reći? Prvo i osnovno je: ne znam ili ne mogu vam reći, ali ću vam reći kad dobijem te podatke. Do dan danas a prošlo je dva mjeseca nitko od nas nema te podatke. Mogu li ponoviti? Molim Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi da nas izvijesti što je moguće prije koliko je slučajeva, koliko je pacijenata u psihijatrijskim ustanovama u Republici Hrvatskoj bez poslovne sposobnosti? Neću više ponavljati. Ono što je vrlo važno reći ovdje da se spominje, mislim da je kolega Tomljanović spomenuo izvješća ministarstva. Oprostite, ja nisam vidio ni jedno. Postoji čitav niz izvješća, bilješki, inspekcijskih nalaza od raznih povjerenstava, inspekcija, ne postoji ni jedno izvješće ministarstva. Dakle, ne postoji ni jedan jedini dokument o ovome slučaju kojega je potpisao niti ministar Milinović, niti jedan državni tajnik u njegovom ministarstvu. Ja mislim da je to "catch 22". Kakva je izvješća ministar u ime ministarstva slao Državnom odvjetništvu, ne znam, ali ono što smo mi vidjeli, a trebali smo vidjeti sve nije obuhvaćalo tu vrstu izvješća. Gospođa Pukanić je tri puta u tri dana na silu pokušana biti odvedena u psihijatrijsku ustanovu. Tri puta u tri dana. Bilo je pošto-poto, pod svaku cijenu, što košta da košta, ne pitamo, samo je odvedite. Zašto ne u Vinogradsku? Vinogradska je doslovno 3 minute hoda od njenoga ulaza u kojem živi. Znate zašto ne u Vinogradsku? Zato jer je žena bila dan prije u Vinogradskoj gdje se sastao liječnički konzilij predvođen predstojnikom klinike pa su je opservirali satima i utvrdili da nikakvih uvjeta nema za njeno prisilno hospitaliziranje, da žena ode kući, smiri se i da je puste na miru jer je u povišenom stupnju. Naravno da je neće odvesti u Vinogradsku. Zašto? Zato jer bi je za pola sata pustili kući, ali treba je odvesti u Vrapče gdje nema anamnezu, gdje nema kartom, gdje nema ništa, gdje se sve mora ispočetka i gdje je na koncu došao sudski vještak koji je utvrdio da sve to skupa nema osnove i da žena može ići kući, odnosno da mora ići kući, došlo je sudsko rješenje. Ali što se onda događa? Ravnatelj bolnice ne želi pustiti gospođu više od sat i pol vremena, došli su po nju njen odvjetnik po službenoj dužnosti, predsjednik Hrvatskog Helsinškog odbora, nego zavlači i čeka. Što čeka? Da je netko drugi dođe odvesti. A taj drugi je došao, ali ona s njim nije htjela ići. Čim je vidjela novinare, čim je vidjela odvjetnika i ljude iz nevladinih udruga kao da joj je sunce osvanulo. Danas je u zaštićenoj kući. Danas je u društvu sa majkama koje su žrtve nasilja i s njihovom djecom, s osobama koje su prošle vrlo ozbiljne traume i fantastično funkcionira u tim okolnostima. Fantastično kao osoba, kao topla, draga osoba koja zna s tom djecom, nikakvih problema nema ni s drugim ljudima. Što se to dogodilo preko noći? Što se dogodilo? I u tako ograničenim uvjetima ona je osjetila svoju slobodu. Stavite se u tu sliku, stavite se u tu situaciju, budimo ljudi, pođimo od sebe. Kako biste reagirali da netko dođe po vas kući, za vrijeme ručka vas želi odvesti prisilno u bolnicu. I još nešto da pitamo. Kad već nije bilo propusta medicinskog sustava, da ja pitam ministra Milinovića kako je moguće da žena 2. studenog, pardon 2. listopada 2007. godine pred liječnicima hitne medicinske pomoći i policijom kaže otvorite sef, u njemu je droga i da nitko do momenta njene prisilne hospitalizacije nije pogledao uopće ni krv, ni ostale nalaze da vidi da li je možda ponašanje koje je uzrokovalo neke procjene možda uvjetovano ili djelovanjem opojnih droga, a možda i apstinencijskom krizom. Kako je to moguće? Pa kažete da vas bole tonzile, da vas boli ruka, odete doktoru, u roku od 10 minuta šalju vas na vađenje krvi i mokraće, a ona je od tada, dakle od 2. listopada pa do 3. siječnja 2008. tri puta bila u bolnici i to ukupno 2 i nešto mjeseca. Pa što su radili u toj bolnici? Sve u svemu, bilo bi puno bolje da u ovakvim situacijama, jer ni jedno društvo nije idealno, njega nema, neće ga ni biti nikada znamo priznati i prepoznati svoje slabosti zbog sebe i svoje djece koja će sutra doći možda u jednu sličnu situaciju pred ovim ili onim dijelom toga sustava. Svi smo mi svakoga dana manjina pred nekim šalterom, pred nekom obvezom prema državi, pred nekim državnim tijelom, da shvatimo gdje smo pogriješili i da nam se to više ne događa, da osnažimo sustav da to ne bude dio sustava nego eksces, a dok god ne dobijemo informacije koliko je ljudi koji čame u psihijatrijskim ustanovama bez pravne osobnosti, ja neću vjerovati da je ovo eksces. Klub Hrvatske narodne stranke podržava interpelaciju SDP-a. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa u svom govoru netočnih navoda kolega je, citiram rekao "pogrešno je bilo staviti na izvješće Vlade oznaku tajnosti" jer, citiram, "tamo nema ništa što novine nisu prikazale". Da, ali to nije krivica Vlade, nego novina. Vlada je metnula oznaku tajnosti da bi zaštitila osobne podatke gospođe o kojoj je riječ, a novine su to objavile, dakle nije pogriješila Vlada, nego novine koje su to objavile, kolega. Kaže tri put sam slušao ministra Milinovića i različito je govorio. Ja sam ga slušao 9 puta i uvijek je isto govorio. Prvo, da je štitio ljudska prava. Drugo, da je na vrijeme oformio i poslao zdravstvenu inspekciju i treće, da nema dokaza o krivici zdravstvene službe osim možda na razini primarne zdravstvene zaštite i uvijek je to isto govorio, kolega. Treće, ministar nije potpisao izvješće za odbor. Pa ja nisam kao predsjednik odbora ni tražio ministra izvješće, ja sam ga tražio da pošalje nalaze svoje zdravstvene inspekcije i on je to učinio. Da smo tražili ministrovo izvješće siguran sam da bi dobio. Prema tome, nemojte ovu ozbiljnu situaciju sa krivim navodima još više uozbiljiti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolega Hebrang je povrijedio stavak 2. članka 209. Poslovnika i to u prvom dijelu svoga izlaganja, naime on je trebao ispraviti netočan navod. Netočan navod je navod kojega je netko izrekao, ja nisam nikad spomenuo izvješća Vlade jer to ne postoji. **Jarnjak, Poslovnika. Idemo dalje sa raspravom po klubovima. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani ministre, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske seljačke stranke također je analizirao sadržaj interpelacije i utvrdio da je interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske vezano za provođenje Zakona o ostvarivanju vladavine prava te zaštite ljudskih prava i dostojanstva čovjeka kao najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske podnio određeni broj zastupnika u Hrvatskom saboru sve sukladno članku 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Uvjereni smo da i mi zastupnici u Hrvatskom saboru izvršavajući svoju obavezu dajemo i svoj doprinos razvoju demokracije i dajemo svoj doprinos sprječavanju nedemokratskih pojava i narušavanja temeljnih ljudskih prava i sloboda pa upravo zbog toga i raspravljamo o tim temama dana su ovome Domu. Danas raspravljamo o pravovremenoj reakciji Vlade Republike Hrvatske ili njezinih nekih članova, odnosno o njenom zakasnjelom reagiranju i temeljem toga eventualno zakasnjelog reagiranja dovodi se u pitanje demokracija i vladavina prava kako stoji u interpelaciji. Iz izvješća i provedene rasprave na Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina saslušani su predstavnici nadležnih institucija. Izvješća, odnosno informacije su podnijeli Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva, Državno odvjetništvo kao i pravobranitelji za ravnopravnost spolova, pučki pravobranitelj i drugi sudionici koji su sudjelovali u raspravi. To govori samo po sebi da su institucije društva uključene u rješavanje navedenog slučaja. Osjećaj nesigurnosti građana zbog eventualne zloupotrebe državnih institucija, zbog neefikasnosti, zataškavanja, odnosno nepostupanja sukladno zakonu kako se navodi u interpelaciji moguće je, ali zašto to prosuđivati samo na jednom predmetu. Može li se globalne odluke donositi i generalizirati na ovom pojedinačnom predmetu, odnosno ovom slučaju. Vjerujemo da ne. Nadležne institucije društva pokrenute su, uključene u rješavanje nastalog stanja i vjerujem u velikom mjeri razriješile ovu nastalu situaciju i zamršenu situaciju. Analizirajući sam tijek događanja vidimo da protokolarnih pogrešaka nije bilo, da su nadležne službe utvrdile i određena stanja i poduzele temeljem tog utvrđenog stanja određene mjere i postupke. Smatramo da je nadležno ministarstvo u okviru svoje nadležnosti poduzelo sve potrebne aktivnosti i provelo potrebne radnje radi razrješenja nastalog stanja. Mi u klubu HSS-a smatramo da ne bi trebali politizirati ovu situaciju, ovaj slučaj, već se nadamo da ubuduće neće biti ovakvih slučajeva, da su izvučene određene pouke i vjerujem da će nadležna ministarstva i službe uspješno djelovati i da ovakvih interpelacija u ovome Saboru neće biti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. I u ime kluba SDSS-a, uvaženi zastupnik Milorad Pupovac. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Ja sam o ovom slučaju govorio na dva matična odbora, na trećem nisam jer nisam član. Prvi je Odbor za unutrašnju politiku i nacionalnu sigurnost, drugi je Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Mislio sam da neću govoriti na plenarnoj sjednici zato što je ova važna tema dospjela znatno kasnije na raspravu nego što je trebala i dospjela je na hrpu zajedno sa drugim interpelacijama i na taj način pala u kontekst rasprava koje ne daju prostora da se dovoljno ozbiljno shvati ono što iza ovoga stoji. Ni u raspravi za Odboru za unutrašnju politiku, a ni u raspravi na Odboru za ljudska prava, ne želim govoriti o Odboru za zdravstvo jer tamo je stanje bilo nešto drukčije, nije bilo pitanje je li kriv ministar ili nije nego je bilo pitanje šta se zapravo dogodilo. Naravno da je prva dužnost ministru da pokušava zaštititi one s kojima radi, ali isto tako naravno da je odmah sljedeća dužnost ministra da vidi što se stvarno dogodilo i može se reći da je ministar pokušavao vidjeti što se stvarno dogodilo i da je u svojim reakcijama evaluirao na to što se saznavalo. Ali ja bih se vratio na sam meritum stvari. meritum stvari za mene ima tri aspekta ili tri dimenzije, dakle nismo mi u poziciji da možemo suditi što je pravo ili što je krivo, ali možemo se doista prihvatiti merituma stvari, to nam je obaveza pred onima koji su nas birali i pred onom knjigom nad kojom smo prisegli. Nismo je držali pod rukom, ali smo je imali u glavi kada smo izrekli tu riječ: "Prisežem". Prvo je pitanje privatnosti svake osobe i svake obitelji za koju se pretpostavlja da se unutar toga događaju najbolje stvari koje su od interesa za tu osobu i za tu obitelj, a mi znamo da kada su u pitanju obitelji, da to nije uvijek tamo. Da se u nekim obiteljima ljudi međusobno obogaćuju i da zajedno društvu donose bogatstvo koje stvaraju, bilo biološko, bilo socijalno, bilo ekonomsko, bilo moralno. U ovom slučaju ima puno indicija da se nizom razloga dogodilo to da da ta privatnost ove obitelji nije narušena samo interesom pojedinih medija, nije narušeno interesom pojedinih organizacija, a najmanje tijela ovoga Sabora, odbora ili bilo koga drugoga nego na žalost da se dogodilo nešto unutar same obitelji što je dovelo do toga da ta privatnost je bila narušena i da je jedan od članova te obitelji nemoćniji, sa manje društvenog utjecaja, ranjiviji, sa anamnezom kakvu je u medicinskom smislu imala, dospiju u situaciju da bude žrtva. I to je točno. To je tako u javnoj percepciji i to je tako u percepciji većine nas koji sjedimo ovdje. I sasvim nerazumljivo da je barem jedan od tih odbora, a to je Odbor za ljudska prava morao reagirati po obavezi, po matičnosti da zaštiti onoga koji se našao u situaciji ranjivoga ili da stane svojim izrijekom na stranu onoga koji je u situaciji da može biti žrtva okolnosti, a može biti i žrtva sistema. Kolega koji je govorio prije mene je rekao da smo izvukli neke pouke. Ja vjerujem da jesmo, samo ne znam kolike i ne znam tko sve. Kolega je rekao isto tako da je spriječeno da se dogodi nešto što je moglo biti i gore od onoga što se dogodilo, i s tim se slažem, ali dogodilo se to zahvaljujući intervenciji civilnog društva i zahvaljujući dijelu reakcija ovoga Sabora, i zahvaljujući dijelu medija od kojih je dio bio konkurentski. To je točno. Kad kažem konkurentski ne mislim konkurentski u najboljem smislu te riječi, jer jer i to razumijem kao dio privatne priče, ako mogu tako slobodno govoriti. Međutim, da nije bilo tih institucija, da nije bilo tih reakcija sasvim sigurno, uključujući i reakcije ovoga Sabora, ja nisam siguran da bi taj zaključak kolege koji je govorio prije mene, uvaženog zastupnika HSS-a, da bi on mogao povući takav zaključak. Drugo je pitanje naravno sistema. Mi smo slušali, posebno kada je u pitanju policija da je sistem djelovao u skladu sa postupcima i pravilima postupanja, i vjerojatno je to u dobrom dijelu stvari tako. kada je u pitanju socijalna služba i kada je u pitanju dio medicinskih službi ima ozbiljnih indicija da to nije bilo tako. Doista ih ima. razumije./… da je kriv sustav, nego može značiti da neki ljudi unutar tog sustava ne rade posao onako kako bi ga trebali raditi. U ovakvim stvarima mi veoma dobro znamo da ljudi sačinjavaju važno tkivo sustava i važnu volju sustava i važan sistem odlučivanja sustava i ovdje doista postoje indicije, ja ne bih citirao nikoga, a najmanje ovdje prisutne predstavnike ministarstva koji su u tom pogledu, a davali izjave koje su sprečavale da se uoči da neki elementi toga sustava i neke osobe odgovorne unutar toga sustava nisu djelovale u skladu sa pravilima. Treću stvar koju bih htio kazati tiče se samih medija i tiče se našega odnosa prema medijima. Tko ima strah od medija? Tko nije u stanju reći i suočiti se i sa onom stranom medijske priče koja nije najbolja, nije najsvjetlija, kad može čak i imati iznimnu biografiju u tom pogledu? Zastupnik u Hrvatskom saboru? Zastupnica u Hrvatskom saboru? Siguran sam da ne. Političke stranke Političke stranke koje bi možda trebale pojedine medije za svoje političke interese ili za svoju političku utakmicu? Nadam se da ne. Jer ako bi to tako bilo onda bi temeljne vrijednosti Ustava, temeljna poštivanja ljudskih prava odmah bile bačene pod noge. Prema tome, što se mene tiče manipulacija medijima kojima možemo manipulirati zato što imamo političke moći ili straha od pojedinih medija zato što bi ovako ili onako mogli stvarati sliku o nama, našoj stranci ili bilo kome drugome, to mene ravna i ista. Možda ova druga i gora. I pokušaji da se iz pojedinih medija u političkoj sferi širi strah zbog toga što će netko progovoriti o nekoj temi je što se mene tiče ravan tome da se to čini sa strane pojedine političke stranke ili od strane same Vlade. Dakle oni koji imaju moć. A u ovom slučaju ima indicija za sve tri ove stvari o kojima sam govorio. Ja ne kažem da imam ikakve dokaze u tom pogledu, jer ovo nije stvar za dokazivanje, ali da indicira da se naše društvo i naša javnost i naše institucije nalaze u takvom kontekstu, to mi se čini više nego sigurno. I zato neovisno o tome što mislim da ova Interpelacija sama po sebi nakon toliko vremena i u ovom kontekstu ne može donijeti, a vjerojatno ni predlagatelj nije imao namjeru da poremeti djelovanje sustava ili da obeshrabi djelovanje ministra Milinovića u onome što bi trebale biti njegove ministarske dužnosti, ali sasvim sigurno podsjeća na ono što su naše obaveze i vježba, ako ništa drugo naših uvjerenja, dio našeg postupanja i dio naše savjesti u ove tri stvari. Eto kolegice i kolege, ja sigurno nisam ništa novo rekao u ovoj stvari, a još manje pametno, ali imao sam obavezu to reći, imao sam obavezu to kazati zato što mi se činilo da nije prirodno da govorimo na odborima, a šutimo na plenarnoj raspravi. I s druge strane, ako itko ima imunitet u ovoj državi imamo ga mi. Ako je itko zaštićen u tome što govori ovdje, sa ove govornice onda su to zastupnici Hrvatskog sabora. Ja predlažem da bez straha govorimo ono što mislimo da možemo reći, da trebamo reći i da ne pristanemo na to da nas bilo tko sa bilo koje strane, bilo kojim utjecajem osim političkih uvjerenja imamo koje imamo, Ustava na koji smo prisegli, djelujemo i govorimo sa ovoga mjesta. A bilo je isuviše indicija da se tako nešto želi postići. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da, završno. Uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Hvala lijepa. Izvolite. Sve vas skupa još jedanput pozdravljam dame i gospodo. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju i da u ovom trenutku imate još koncentracije da sudjelujete U svakom slučaju najprije bih komentirao samo stav Kluba zastupnika HSS-a, istako bih tri detalja sa kojima se u potpunosti zapravo slažem i mislim da je vrlo bitno način i pristup kako su to oni odradili, samo bih ja to malo drugačije tumačio. A to znači da institucije da se uključe na ovaj slučaj. Da itekako i od samog početka i one su razlog zašto interpelacija i je tu danas, odnosno upravo radi propusta koji su se događali prije samog događaja upravo tih državnih institucija to je problem. svaki slučaj ma koliko bio pojedinačan, osoban itd. upravo time zaslužuje pažnju i zaštitu prije svega i saborskih zastupnika i ovog Visokog doma upravo iz razloga kada izostane ta zaštita od onih koji bi to trebali redovno raditi. Također konstatiram da protokoralnih pogrešaka nije bilo i to tako mogu složiti sa kolegom, zato što i mi tvrdimo da su zapravo bile grubi prekršaji zakona, a ne nikakve protokoralne pogreške i također oko konstatacije da institucije rade sve na razrješenju ovoga slučaja to ću kasnije pojavit, kada budemo došli do jedne točke koja zapravo pokazuje tko je jedini u ovome trenutku zapravo radi na razrješenju ovog slučaja. Ono što je po meni isto tako bitno u nastupu gospodina ministra koji je branio stav Vlade, mene prvo interesira zašto nisu napisane sve te stvari o kojima ste vi govorili, osobno mi je bio zanimljiv ovaj dio u kojem ističete da ste Hrvat, da ste ponosni itd., jer zaista ne vidim u kom smislu bi bila korelacija, odnosno veza da to garantira da niste spremni prekršiti ljudska prava, jer mislim da to nije primjereno opće na taj način iznositi. Ja mogu to poštovati u svakom slučaju i vaš ponos jednako tako to što ističete da ste Hrvat, ali zaista to ne pruža garanciju da će time biti ljudska prava bilo koga poštovana, a pogotovo što niti u jednom trenutku niste skinuli znači i dali podatke da nešto što je argumentirano, napisano i ponavljam još jedanput izvješće vaših institucija, to su vaše institucije napisale. Upravo to tvrdite da nije točno, odnosno da to nisu argumenti, odnosno da to nisu stvari koje zapravo dokazuju istinitost ono radi čega smo tražili interpelaciju. Drugo, oko pregleda pacijentice kolegice liječnice rekli ste da vrijeđa liječničku struku itd. Prvo se postavlja pitanje zašto je trebalo pregledati Mirjanu Jusup Pukanić s obzirom da je pregledana i da liječnici pokazuje papir o tome da je pregledana. U tome i jeste osnovni problem, a to je da se Mirjanu Jusup Pukanić tretira, ja sam vam malo prije citirao Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, tko je osoba s težim duševnim smetnjama. Ne samo da sud je utvrdio da nije osoba sa težim duševnim smetnjama, nego se postavlja uopće pitanje tko je mogao na taj način zapravo pristupiti prisilnome privođenju osobe koja ne ugrožava sebe, niti bilo koga drugoga. To je prva stvar. Drugo, stavljanje u lisice, sigurno nije dio ja sam nadam medicinskog tretmana koji bi trebao biti prema bilo kome ako nije potreban. I to zakon ne dopušta. Liječnica ne može na taj način postupati. Da je policijski službenik eventualno rekao udaljite se novinari, što i jeste napravio i onda kada oni odbiju njegovu zapovijed, ima pravo postupati. Ali normalno da se nije usudio, jer mu je bilo puno jednostavnije gospođu Pukanić strpati u lisice, nego desetke novinara uz sav onaj rizik koji ide iza toga da doživi iz tog razloga se povukao. Što se tiče psihotične Mirjane Jusup Pukanić, dvije stvari. Prvo gospođa Jusup Pukanić je javno na televiziji, a u pisanom obliku dala suglasnost da svi podaci o njenom liječenju budu javni. To je prvi podatak koji je vrlo bitan u tretmanu imena i svega ostaloga. To je ono što Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama upravo i govori. Samo uz njenu suglasnost se to može raditi. I ona je na kraju ponukana činjenicom da ju se tretira kao duševnu bolesnicu i to zapravo ovdje stalno slušamo. Još nitko nije utvrdio da je ona osoba sa težim duševnim smetnjama. Ponovno pročitajmo zakon da razlikujemo osobe s duševnim smetnjama i osobe s težim duševnim smetnjama. I zna se koga se onda prisilno zadržava. A sada oko psihotične Mirjane, znači čitam: "Obavljen je uvid u službene zabilješke o dojavi 01. 04. 2008. u kojima je prvotno gospođa Mirjana Jusup Pukanić zatražila intervenciju policijskih službenika u 12 i 29 iz razloga upućenih prijetnjom supruga kako će je razbiti, odnosno da je od djelatnika hitne medicinske pomoći koji su zatražili u 15 i 13 radi pružanja pomoći psihotičnoj Mirjani Jusup Pukanić. O utvrđenom tijeku intervencije sačinjena je bilješka. Izvješće MUP-a dostavljeno". Tako da ne bi ispalo da ja citiram nešto što meni nije dostavljeno ovdje u Saboru. I nema nikakve tajne neklasificirano, telefaksom. Ono što je dalje bitno, tvrdnja o tome da je na osnovu inspekcijskog nadzora Ministarstva zdravstva došlo do aktivnosti Državnog odvjetništva to nije točno, odnosno istina je da je zatraženo taj inspekcijski nadzor kao jedan od dokumenta. Ali opet citiram, nakon primitka izvješća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 22. travnja 2008. zaprimljeno je policijsko izvješće Policijske uprave zagrebačke Sektor kriminalističke policije 30. travnja "Odmah nakon primitka gornjeg izvješća Općinsko državno odvjetništvo zatražilo je od redarstvenih vlasti provođenje dodatnih izvida budući da budući da rezultati kriminalističke obrade nisu bili dostatni za stručnu i savjesnu ocjenu postojanja sumnje na moguće kazneno djelo.". Toliko o tome na čiju inicijativu od 18. travnja travnja je potpuno uključeno državno odvjetništvo i oni su ti koji su inicirali radnje i naređivali tko šta mora raditi. Što se tiče one točke koja je bila oko gospođe Mirjane Jusup Pukanić a to je njene prisilne hospitalizacije. Meni je žao što u Hrvatskom saboru moram ponavljati odredbe zakona o tome tko donosi odluku o prisilnoj hospitalizaciji i koja je uloga suda. Gospodine ministre, u nijednom trenutku nisam rekao da sud nije bio uključen. Ja samo govorim o tome da nije dobro da u vašem odgovoru Vlade potpisanome kaže da je gospođa M.J.P. prisilno zadržana u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče Odlukom Županijskog suda u Zagrebu od 7. travnja 2008. To nije istina jer je to protivno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Očito da moram citirati zakon jer me ne razumijete, onda ćemo to ipak proći. Znači, kad odbije prisilni smještaj svako prisilno zadržavanje i prisilni smještaj punoljetnih osoba s duševnim smetnjama bez njihovog pristanka odnosno djece i maloljetnih osoba s duševnim smetnjama, osoba lišenih poslovne sposobnosti bez pristanka njihovih zakonskih zastupnika podliježe sudskom nadzoru prema postupku uređenom ovim zakonom. sudski nadzor je propisan kod postupka prisilnog zadržavanja Odluke o prisilnom zadržavanju donosi psihijatar. Prije toga bolnica Vrapče sama. Prema tome, tu se ne radi o nikakvoj trodiobi vlasti već se radi o nepoštivanju Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Nije dobro spominjati Lopaču ili Lopaču jer da nije bilo opet kao i u ovom slučaju novinara, ponavljam sedam godina tamo nije bilo redovnog pregleda. Također, što se tiče autentičnosti snimki moram biti iskren da sam malo iznenađen gospodine ministre da ste vi preslušavali te snimke, odnosno ja vjerujem u vašu dobru namjeru da se uključite u potpunosti u taj slučaj ali je zanimljivo, to mi se činilo nekako ili sam ja to krivo čuo jer Državno odvjetništvo je između ostaloga utvrdilo analizom snimki da iste nisu cjelovite i da se razlikuju od nekih ranije pribavljenih snimki razgovora. Nadam se da nismo u situaciji da su snimke bile u neovlaštenim rukama i nadam se da to zaista neće prerasti u puno veći problem nakon ove vaše rasprave odnosno izjave. Također, vaše navođenje o tome da ste promptno i od prvog dana uključeni koristit ću samo ono što ste vi rekli a to je dokazujući da to nije istina znači da ste od prvog dana uključeni jer ću vas podsjetiti da ste kazali da ste to gledali nakon snimki privođenja na televiziji onda morate znati da je tek 8. travnja nakon nastupa gospodina Banca i objavljivanja snimki na televiziji to znači nakon četiri dana, tek tada je došlo do situacije da ste vi onda reagirali. Što se tiče centra i nadzora 4. i 5.4. to je također navedeno u samome tekstu dokumentacije pa ću citirati da je prije svega bila usmjerena kritika oko toga da se niste izjašnjavali i oglašavali u javnosti a moram reći da je tek nakon 12.4. kad je u "Jutarnjem listu" izašao vrlo ružan kritički tekst 13.4. deset dana nakon prisilnog odvođenja gospođe Pukanić dali ste izjavu za "Večernji list" o zaprimanju medicinskih izvještaja o boravku gospođe Pukanić u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče i da ste zatražili očitovanje liječnice primarne zaštite i Hitne pomoći. Ono što je bitno ne mijenja stav oko toga da vam je trebalo deset dana da to napravite. A što se tiče centra za socijalni rad oni su u krajnjem slučaju konstatirali da socijalni radnici nisu učinili nikakve propuste i na tome je završila ova stvar. A što se tiče onih vaših navoda ja sam to pokušao bio izbjeći, nisam spominjao u početnoj raspravi ali kako ste sebe stavili u prvi plan zapravo obrane ove interpelacije smatrajući da je zaista ona usmjerena na vas iako ja zaista ne mogu to razumjeti da je tako osobno možete shvatiti. Ono što je najbitnije ja vas molim još jedan puta i neka svi znaju s obzirom da ste govorili o tome da je Županijski sud u Zagrebu donio odluku da nastavlja prisilno zadržavanje gospođe Jusup Pukanić Mirjane u Psihijatrijskoj bolnici Vrapče i također da prestaju važiti okolnosti da gospođa Pukanić više nije u fazi u kojoj je potrebno prisilno liječenje. To ste ponovili i danas ovdje, ali nigdje, znači ni u prvotnom pa ni u drugom slučaju Županijski sud u Zagrebu je s obzirom na svoju situaciju riješio da se nastavlja, nigdje nije naveo da se nastavlja prisilno zadržavanje gospođe Pukanić niti da prestaju važiti okolnosti da gospođa Pukanić više nije u fazi u kojoj je potrebno prisilno liječenje. To isto ste ponavljali u Dnevniku. A tekst glasi, možete ga skinuti na www: "Kako "Kako je cjelokupna javnost već obaviještena o činjenici prisilnog zadržavanja gospođe Mirjane Jusup Pukanić u psihijatrijskoj ustanovi javnost se ovim priopćenjem obavještava o ishodu postupka pred ovim sudom. Županijski sud u Zagrebu je u izvanparničnom predmetu odlučujući o prisilnom zadržavanju i smještaju gospođe Mirjane Jusup Pukanić sukladno članku 33. Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama nakon provedene rasprave održane 11. travnja 2008. donio odluku kojom se otpušta iz Psihijatrijske bolnice Vrapče.". Znači, nijedna od ovih vaših konstatacija nije u priopćenju suda. Ali smatrao sam da to nije toliko bitno ali ponukali ste me s obzirom da ste pokušavali stalno stvoriti dojam kako ste od prvog dana uključeni u tu priču da vam sad ne citiram ostale stvari kad ste šta izjavljivali, tko je šta govorio. Također netočno je ono što ste naveli da sam ja rekao da ste se drznuli otići u Vrapče. To nije točno. Tu riječ nisam koristio. Uostalom možete provjeriti ili, ono što je bitno ja sam samo kazao da ste vi vašim odlaskom u Vrapče učinili sljedeću situaciju da ste smatrali za shodno da tamo posjetite psihijatrijsku ustanovu i da nikako ne mogu shvatiti kako ste mogli izražavati zadovoljstvo s tom situacijom da je tamo bilo dobro gospođi Pukanić. I danas ste to ponovili. Ja vas ponovo pitam odakle vam pravo da govorite u njeno ime? Ja ne znam kad je ona vas ovlastila da vi govorite u njeno ime da li je ona bila zadovoljna u bolnici ili ne. Ja ne znam tko može biti zadovoljan kada se tako zatvori. Ono što je gospodine ministre također bitno vi ste rekli naravno da ćete odbaciti interpelaciju. Bez obzira na sve ipak će to učiniti saborski zastupnici a ne vi. Ja znam da vi vjerujete u snagu i u dogovor i ostalo i predstavnik Kluba zastupnika HDZ-a je to kazao ali molim jer ja duboko vjerujem da postoji i ljudi kažem svemu tome uvijek se duboko nadam u ovome Hrvatskom saboru da ćemo doći do situacije da i ono što intimno mislite ili ono kad prepoznate da je nešto točno možete dignuti ruku makar to nije nije tako odlučila vaša stranka. Ali dobro, u svakom slučaju ja ću ponoviti nije vaše pravo da vi govorite o tome da ćete odbaciti interpelaciju. To može učiniti samo Hrvatski sabor a ne vi. Također ja moram na kraju reći da je ovdje znakovito i normalno da je to tako, pokušali smo malo se ismijati. Malo smo se pokušali ismijati imenu same interpelacije. Nije ona bez razloga tako napisana. Jer ja tvrdim da nema vladavine prava ni zaštite ljudskih prava kada Vlada Republike Hrvatske krši zakone i pravda državne institucije i pored toga što je sama utvrdila da su napravili prekršaje i nezakonitosti. Ono što je bitno kad se kaže da je ona neutemeljena, činjenično, pravno i tako dalje. To sve sastavni dio našeg ovdje dijela i rada i da se navodno postupalo u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlastima nijedan argument nismo čuli koji bi pobili navedeno što je u papiru stavljeno. Također pravodobno i u skladu sa zakonskim ovlastima također nigdje nije pobijen niti jedan argument koji je unutra napisan. Ono što je bitno čak i situacija u kojoj se povjerenstvo da ovog slučaja nije bilo koje je od 1997. godine propisano zakonom navodno da je razriješeno radi nesastajanja. Da malo pročitate odredbe zakona šta to povjerenstvo treba raditi i da je njemu primarna uloga upravo da štiti ljudska prava i dostojanstva i da ovaj slučaj bude primarno kod njega ona ne da nisu radila. gospodin ministar koliko se ja sjećam rekao da nisu ni potrebna. A onda ih sad stavljamo u situaciju da su postala vrlo aktuelna u situaciji da su maknuti a da prije toga nismo ni utvrdili jesu li eventualno odradili ovaj slučaj i jesmo li im ga mogli dat? Jesu li mogli dati ocjenu bar na ovoj situaciji? Tko je u pravu? Dostavljanje izvješća nevladinim udrugama točno zaista je bitno iz razloga što su prve ponukale tu priču. Činjenica je da je dobra ta suradnja sa vladinim sektorom i istina je da je njihovo inzistiranje sigurno dovelo i do značajnih pomaka u ovoj situaciji. Međutim puno važnije je šta u tim izvješćima piše? Jer to je ono što je važno a to znači koje konkretne situacije? Slušam doktora Hebranga koji kaže da je ministar Milinović uvijek govorio isto. I da je uvijek govorio da je kriva liječnica primarne zaštite. Pa ako je to točno, a suprotno je nalaz nisam siguran jesam li ja u pravu kad govorim o tome da ignoriramo neke činjenice koje se navode. Ono što je bitno i zašto se ova interpelacija na neki način i poziv da je ne ignoriramo u svom nazivu i razlogu, a to je ne možemo ignorirati primjenu sile koja nije bila primjerena, nije bila opravdana i nije bila zakonita. Nije bilo istrage oko toga da li je ona bila ispravna, zakonita? Nije bilo saslušavanja svjedoka. Nisu utvrđene činjenice. Nije bilo pregleda. Također ignorirane su prijave prije toga. Nitko ni riječi danas o tome. Također obrazac postoji deset godina. Nitko o njemu ne priča. Mi se mirimo time da taj papir postoji, da ga ministar zdravstva izdaje ne bez razloga i da nikome ništa jer to je čak i utvrdio inspekcijski nalaz ali nema sankcija. Nikome se ništa nije dogodilo šta se to ne ispunjava. Kao što vidim da i u ovoj situaciji ovdje svi se mirimo s tom činjenicom da ravnateljica Hitne pomoći kaže da oni to uopće ne koriste. Zašto je bitno isto tako da se ne može dogoditi da nekoga proglašavamo težim duševnim bolesnikom kad on to nije. Ne može se dogoditi kad netko ima papire da nije bolestan. Da liječnica to ignorira i da je vodi u drugu bolnicu. Ne može se dogoditi da se telefonskim pozivom može naručiti policija. Ono što je bitno ja tvrdim za kraj, da vas više ne umaram, ja mislim da je dosta svega pokažite po meni dobru volju. Ja ću samo ovom prilikom pozvati sve a to je da se treba ispričati gospođi Mirjani Pukanić za njeno nezakonito lišavanje slobode. Ja pretpostavljam da neće tražiti odštetu ali siguran sam da ćete bar u tome dijelu poštovati Ustav koji kaže da se u takvim slučajevima država mora ispričati. Hvala. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Darko, ispričavam se. Imamo jedan ispravak prije toga. A to je uvažena zastupnica Karmela Caparin. **Caparin, Karmela (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime opet moram kolegu ispraviti koji navodi da liječnica nije trebala pregledati pacijenticu jer je prethodno bila pregledana. Kolega već sam vam rekla. Riječ je o dijagnozi gdje se ne samo iz minute nego u sekundi može promijeniti njezino psihičko stanje i pacijentica je morala biti pregledana u ovom slučaju. Nitko nije utvrdio da je ona osoba sa duševnim smetnjama. Ma dragi kolega pa ona je pacijentica. Nju su pregledale liječnice i ona ima svoje dijagnoze o kojima neću govoriti. Treći navod. Sud jer nije donio odluku da se ona prisilno, da se ona hospitalizira. Sud je donio odluku. O tome ste i sami govorili. I četvrto. Netočno je da je gospodin Hebrang i ministar Milinović da su okrivili liječnicu primarne zdravstvene zaštite. Jedino ako se vi stavljate u ulogu tog suca koju ćete nju okriviti, a zaista nije kriva. I ipak, nakon svega ovoga što ste vi danas ovdje rekli ne može se nitko odoliti ovom dojmu, da ovaj slučaj zloupotrebljavate za vlastitu političku promociju. Uvaženi Darko Milinović, ministar zdravstva i socijalne skrbi završno u ime Vlade. Izvolite. ja moram izraziti svoje žaljenje što sam pogodio na početku ove rasprave da jedan težak slučaj jedne obitelji koristimo u političke svrhe. Ne ulazeći u klub SDP-a puno bi više volio da je u ime kluba SDP-a raspravljao o ovom problemu, jer najviše se pričalo o medicini danas uvaženi kolega Ostojić i Mirando Ja vas molim, da objasnite vašem kolegi iz kluba da ni jedna dijagnoza, pa tako ni psihijatrijska nije za vijeke vjekova. Ona može biti donešena sad, a za sat vremena može imati drugu dijagnozu. I zato je s vama teško raspravljati o ovoj temi uvaženi zastupniče Ostojić. Da nećete imati šanse okrenuti i dati neke nove momente. U ovom slučaju to ću vam sad odgovoriti. Znate ono u sportskom smislu često ja i premijer to spominje kad nabacite loptu pa volejom dadete gol u zadnjoj sekundi, a ne daj Bože više Hrvatskoj kao protiv Turske. Ali kada ste spomenuli snimku upravo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi je detektiralo da nije sve snimljeno i zato sam rekao već sad ću spomenuti ponovo da smo u pojedinim institucijama bili tri ili četiri puta i kada smo uvidjeli da preslika te snimke, a ne original nema zabilježene sve razgovore ponovno smo poslali inspekciju natrag i ponovno tražili očitovanje i dobili očitovanje koje je bilo u novinama radi starosti aparata nije sve snimljeno. E vidite, nemate te te sreće da ćete moći prebaciti lopticu na Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i na Vladu Republike Hrvatske, jer smo upravo mi detektirali i zato sam rekao onu jednu rečenicu, ali nisam htio ići u pojedinosti, ali ste me povukli za riječ, da smo se zapravo bavili mi u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi možda i nekim problemima koji ne spadaju u našu nadležnost. Ali sam ponosan što smo prvi to detektirali, tako da nećete imati tu mogućnost da da prebacite lopticu da je možda ministarstvo učestvovalo u tim nekakvim igrama. Zašto sam nesretan? Zbog rasprave o interpelaciji. Zato što je uistinu ona upotrijebljena u skupljanje političkih poena, a to ne može se na ovom slučaju i kažete da sam ja rekao da su nepotrebna povjerenstva. Pazite sada te neistine! Razgovara se o reformi zdravstvenog sustava i ja kažem nepotrebno je povjerenstvo koje će pripremati reformu zdravstvenog sustava imam povjerenja u 320 djelatnika Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koji će pripremiti reformu, koji će predstaviti to socijalnim partnerima, koji će to predstaviti svima zainteresiranima i u tom smislu kažem nećemo imati povjerenstvo. Vi sad kažete da sam ja rekao da ne treba povjerenstvo, državno povjerenstvo ili što po zakonu treba, što po zakonu treba. Pa ja sam rekao da ćemo odbaciti ovu interpelaciju i da je odbacujemo. Ja sam član Vlade, izvršne vlasti i u ime te Vlade, u ime te vlasti izvršne sam rekao da ćemo odbaciti tu interpelaciju. Ja sam bio potpredsjednik Sabora na ovoj visokoj dužnosti 4 godine i znam što je uloga izvršne vlasti i što je uloga zastupnika u Hrvatskom saboru, a usput rečeno imam povjerenje u vladajuću koaliciju i nekako imam osjećaj da će odbaciti vašu interpelaciju, a ja sam je odbacio u ime izvršne vlasti, u ime Vlade Republike Hrvatske. Rekao sam u svom prvotnom nastupu da nisam ja i ne pripadam onoj vladajućoj koaliciji koja upire prstom i odmah osudi nemaš pravo na riječ, kriv si. Nisam ja rekao nikome u ovom procesu da je kriv. Ali slažem se sa kolegom Pupovcem i izvanredna mislim da je rasprava. Mislim da je bila izvanredna rasprava, ne podilazeći nikom. Nema veze što je član vladajuće koalicije što je ustanovio kao što sam i ja ustanovio da je moguće da su dijelovi sustava nisu funkcionirali i da postoje indicije da dijelovi sustava moguće su bili u zlouporabi i zlo uporabljani od nekoga. Ali, tražim od svih zdravstvenih djelatnika i ovdje u Saboru da na osnovu pojedinačnog slučaja ne karakteriziramo kompletan, dragi prijatelji, kompletan sustav. Usprotivim se i protivim se svima onima koji po jednom slučaju koji ćemo vidjeti kako će završiti i ja tražim kao i svi mi ovdje, kao cjelokupna hrvatska javnost od svih relevantnih institucija ove države da odgovore je li netko zlorabio sustav. Uvaženi zastupnik Beus kaže ministar nam nije odgovorio zašto se nitko nije bavio pitanjem kada je gospođa Pukanić rekla što se nalazi u sefu i zašto nije otvorio netko sef. Pa što bi to trebao odgovoriti ministar zdravstva i socijalne skrbi? Što bi to trebala odgovoriti Inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Pa to bi trebale odgovoriti neke druge institucije ove države, a ne ministar Milinović i ne Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i zato kada govorimo o lošem zdravstvenom sustavu ja kao ministar zdravstva i socijalne skrbi ne mogu prihvatiti tu činjenicu da bilo tko u Hrvatskoj govori da je zdravstveni sustav loš već zapravo imamo i izvješće Svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da zdravstveni sustav u Hrvatskoj funkcionira dobro. Pozivam vas u srijedu u 10 sati ako se ne varam na promociju knjige jedne studije 2007. godine koja, sad slušajte, koja ocjenjuje da oni koji koriste zdravstveni sustav, dakle pacijenti, dakle bolesnici ocjenjuju. Ja sam kad sam najprije otvorio taj list i pročitao ja sam mislio da je to neko stranačko izvješće pa u stranačke svrhe, u svrhe promidžbe, u svrhe predizborne kampanje, jer sam bio iznenađen, a onda ponosan što sam dio tog sustava. 63% pacijenata pazite ovo ocjenjuju bolnički sustav sa ocjenom odličan pet. ćete da nije na znanstvenoj razini, ali je. Doista u srijedu u 10 sati imat ću ja nekoliko riječi oko zdravstvenog sustava i sve ono što smo napravili za zdravstveni sustav u ovih 3 odnosno 4 mjeseca. Promocija je u 13,00 sati. Pardon. Dobro. Na kraju, kada ste čitali izvješće MUP-a, nije klasificirano kao tajna, ali ja bih sebi uzeo za pravo ne spominjati pojedinosti, bez obzira što nekakav dokument možda iz tehničkih razloga je netko zaboravio staviti tajno, ali ja bih si uzeo za to pravo i kao građanin i kao liječnik da ne čitam pojedinosti iz tog dokumenta koje su usko vezano za za zdravstveno stanje gospođe Pukanić. Vi ste se još jednom referirali na to, još ste jednom pročitali o možebitnom zdravstvenom stanju gospođe Pukanić u tom trenutku i zato, evo ja ću reći ispričavam se i ovom prilikom obitelji Pukanić ako je sa nečijom raspravom u ovom Visokom domu spomenuta njihova intima i zbog toga možda doživljavaju ponovne neke trenutke. Ispričavam se njima, ali znate kome se na kraju još želim ispričati. Gospodine Beus, rekli ste da ljudi koji čame u psihijatrijskim ustanovama, da čame u psihijatrijskim ustanovama, ja se želim ispričati zbog te riječi u ime vaše, to su pacijenti koji traže pomoć i ne čame u psihijatrijskim ustanovama, nego su tamo na liječenju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Ispravak krivog navoda, to je da je Ministarstvo zdravstva, odnosno njegove institucije da su detektirale i utvrdile netočnost snimki. Naime, ja želim reći da s obzirom na ovo izvješće koje sam malo prije citirao, ipak ću prije vjerovati Državnom odvjetništvu kao nadležnoj instituciji koje je osposobljeno i po zakonu ima pravo biti to koje koje detektira i analizira i utvrđuje jesi li neke snimke lažne ili nisu, odnosno očito da se radi o situaciji da je netko preuzeo ingerencije koje mu po zakonu ne pripadaju. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu za to potrebni uvjeti.